odobrena. Kolega Sačić, izvolite.

Kolega Sačić, izvolite.

Kolega Sačić, izvolite.

A sada prelazimo na - Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2021. godinu Podnositeljica pravobraniteljica za djecu na temelju članka 19. Zakona o pravobranitelju za djecu. Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Prije nego što dam riječ poštovanoj pravobraniteljici za djecu Helenci Pirnat Dragičević imamo zahtjeve za stankom. Prva na redu kolegica Selak-Raspudić, izvolite. Tražim stanku u ime kluba MOST-a da upozorim na najvažniji problem u hrvatskom društvu, a on je sljedeći. Naša djeca nisu dobro. Kolegice i kolege, mediji i hrvatska javnosti naša djeca nisu dobro. Sva službena statistika koju godinama sustavno pratim i sama tražim najnovije podatke MUP-a upozorava na sljedeće. Najnovija statistika kaže vršnjačko nasilje poraslo je za 40%. Iskorištavanje djece za pornografiju u odnosu na prethodnu godinu poraslo je za 81%, a porast pokušaja samoubojstava pratimo u svim mlađim dobnim skupinama najviše u dobnoj skupini od 14 do 24 godine porastao je za 71,4%. Kolegice i kolege, naša djeca nisu dobro. Treba li se nama dogoditi jedan Beograd da se konačno probudimo i aktivnije krenemo raditi na poboljšanju mentalnog zdravlja naše djece. Odgovor institucija uvažavajući ovu statistiku očito nije dovoljan. Ono što Klub zastupnika MOST-a hitno traži je izvješće o mentalnom zdravlju djece praćeno sa akcijskim planom, jer njega nema ni na razini odraslih, a kamoli djece, da se konačno pozabavimo ovim problemom. Sva struka upozorava da raste samoozljeđivanje djece, a raste i porast pokušaja samoubojstava djece. Tražimo izvješće o iskorištavanju djece za pornografiju i seksualnom nasilju nad djecom koja je i dalje u porastu. Očito institucije ne reagiraju kako trebaju.

Dakle, tražili ste stanku radi konzultacija, a ne da održite sada politički govor koji izlazi izvan 10 sekundi i dajem vam opomenu zbog toga.

da djeca nisu dobro sa nekakvim pamfletističkim epitetima poput toga da se stvar ovdje politizira. Da politika radi svoj posao službena vlast, ne bi bilo potrebe za ovakvim političkim govorima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Selak Raspudić vi možete govoriti, ali postoje forme, povreda Poslovnika kao što znadete, zahtjev za stanku se uzima radi konzultacije. Ja sam vam to lijepo odobrio, međutim niste me uopće doživljavali kada sam upozoravao da je isteklo vrijeme. Prošli ste 10 sekundi što je puno i zato sam vam dao opomenu. Sada će govoriti kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora tražim stanku od 10 minuta u ime kluba Centra i GLAS-a. Danas je pred nama Izvješće pravobraniteljice za 2021. godinu. Iz ovog izvješća trebamo puno naučiti, izvući pouke i probati u narednom razdoblju se ozbiljno pozabaviti sa svim problemima koje 2021. još značajno i pojačano stavila pred nas. Jednako tako sam uputila u saborsku proceduru zaključak o tome da se treba osigurati psiholozi u osnovnim i srednjim školama iz jednostavnog razloga što je pandemija corone, a iza toga i potres na određenim područjima zaista narušila psihičko stanje i zdravlje naših učenika. Nemamo vremena čekati. Nemamo vremena čekati da se Vlada umilostivi jer je već jedan takav zaključak odbila, nego honorarno zaposliti ljude u ustanovama, da se u osnovnim školama i srednjim školama psiholozi da se bave djecom, da konstatiraju, dijagnosticiraju i upute dalje. Ovo izvješće je pokazalo nekoliko frapantnih činjenica i na to želim upozoriti, želim naglasiti kao što je to učinila i pravobraniteljica. Prva stvar da u ustanovama 2021. godine je bilo više djece nego 2020., da su svi oblici nasilja nad djecom u porastu, da se vršnjačko nasilje dodatno širi u digitalno okruženje. Hrvatska i to moramo jasno reći nije postigla dostatnu zaštitu djece od seksualnog nasilja, da sudski procesi i postupci traju predugo. Kažnjavanje počinitelja seksualnog nasilja nad djecom nije odgovarajuće. To su činjenice, s tim se moramo boriti. Ovo Izvješće frapantno ukazuje na to sve zajedno i u budućnosti je pred nama veliki posao. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Stanka je odobrena. Kolega Sačić, izvolite. vam gospodine predsjedniče. Tražimo stanku u ime kluba Hrvatskih suverenista kako hrvatskoj javnosti, a prije svega svima nama u ovoj sabornici, a i nadležnima ukazali na jedan problem, sustavni problem koji naša nadležna ministarstva a osobito ovaj čelnici i poštovana gđa. Helenca iz ureda za, pravobraniteljica za djecu nije pravodobno reagirala, nije reagirala na prava i interese djece, prije svega djece koja se posvajaju u RH i izvan RH, koja se posvajaju protivno odredbama međunarodnog prava

ponajprije i naša pravobraniteljica za djecu gđa. Helenca je bila dužna i obvezna bdit nad time, a ona je zadnjih nekoliko godina žmirila, bila slijepa, gluha na to, imamo danas u Zambiji, suđenje ovaj hrvatskih državljanima koji su, stavlja im se na teret vrlo teška, vrlo teške inkriminacije za sudjelovanje u međunarodnom krijumčarenju djece, a sve zbog toga što institucije hrvatske države nisu odradile svoj posao, i sudjelovale, sudjelovale na jedan način u takvom kriminalnom činu i zbog toga pozivamo sve koji su u mogućnosti da se gđa., kako gđa. Helenca državna, pravobraniteljica za djecu, ali i nadležni ovdje državna tajnica i ministar o tome očituju i naprosto sami sebe maknu od daljnjeg vršenja te …/Govornik se ne razumije/…. **Jandroković,

bismo još jednom ukazali na značaju koji zapravo treba da ima ovo izvješće, ali istovremeno i progovorili koliko je zapravo ovo izvješće iz 2021. danas aktuelno, zbog čega mi govorimo o pretprošloj godini? Potpuno je to, ne da nije aktuelno već gotovo da gubi svaki smisao. Nadalje, moj klub misli da ovo izvješće osim toga što je veoma važno ono sadrži pored ukazivanja na problem sadrži i preporuke kojih je u ovom izvješću bilo 86, znači to su otprilike rješenja problema s tim da je od 86 preporuka koje je uputila pravobraniteljica za djecu prihvaćeno 51, u potpunosti je prihvaćeno zapravo 36, 10 je u toku je realizacije, 4 djelomično, a 11 samo načelno. Osim toga važno je ukazati da se pravobraniteljica za djecu, da nas je upozorila i na činjenicu da pojedine institucije ne odgovaraju čak i nakon požurnice koje je upućivala. Veoma je važno da javnost zna da postoje i oni koji nisu tako revnosni, a podsjećam da govorimo o izvještaju o radu pravobraniteljice za djecu, dakle govorimo o našoj djeci. Stanka je odobrena. Kolegice Marić izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče sabora. Tražim stanku u ime Kluba SDP-a kako bismo još jednom upozorili na sve ono što je navedeno u ovom izvješću pravobraniteljice za djecu, sa svim problemima s kojima se suočavaju naša djeca, roditelji, institucije odnosno cijelo društvo. Problematično je što broj prijava zapravo raste iz godine u godinu, evo za 2021. bile su 2000 nove prijave, u značajnom porastu je prijavljivanje stradanja djece u prometu, obiteljsko nasilje, vršnjačko nasilje, raste broj djece u institucijama, veliki je problem oštećeno mentalno zdravlje djece, suočavamo se sa posljedicama pandemije koja je koja je evo trajala preko 3.g. i svi mi, a naročito naša djeca. Potreban je veći broj stručnjaka koji će prepoznati oštećeno mentalno zdravlje djece, ali koji će pružiti odgovarajući pomoć. Nedovoljna su izdvajanja sredstava na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, o tome i pravobraniteljica upozorava niz godina, upozoravamo mi i pogotovo iz oporbe, ali evo institucije i država još uvijek ulažu premale napore da bi se svi ovi problemi riješili. Veliki je problem nasilje i u obitelji, nasilje u odgojno obrazovnim ustanovama, kao što sam rekla već i vršnjačko nasilje, neujednačene su aktivnosti u poduzimanju određenih mjera kako bi se to nasilje spriječilo odnosno kako bi se razriješile posljedice. Čekamo zapravo da se, da se realiziraju svi oni naši akcijski planovi za prava djece u RH, nacionalne strategije, dakle potrebno je uložiti puno više napora da bi se poboljšalo i očuvalo zapravo zdravlje naše djece, posebno stavljam naglasak na oštećenje mentalnog zdravlja djece i o tome ćemo zaista svi kao društvo morati dodatno poraditi i zaposliti više stručnjaka i u zdravstvenom sustavu, pogotovo u odgojno obrazovnim ustanovama. Ne, onda ćemo ići na stanku do 11 sati i 30 minuta.

Poštovane kolegice i kolege evo stanka je istekla pa će sada govoriti u ime predlagatelja poštovana pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani, poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici, ovo je redovito donekle zakašnjelo Godišnje izvješće o radu Ureda pravobranitelja za djecu odnosno o stanju prava djece u 2021. godini koje je izrađeno na temelju Zakona o pravobranitelju za djecu, a sadrži informacije o stupnju uvaženosti prava djece u RH na temelju praćenja pojedinačnih prava odnosno općih pojava te donosi preporuke nadležnim tijelima. Kao što sam rekla izvješće govori o aktivnosti Ureda pravobranitelja za djecu tijekom 2021. i o aktivnostima djece i mladih i njihovom sudjelovanju u mreži mladih savjetnika i forumu mladih. prije početka rasprave kako o izvješću tako i o stanju prava djece u Hrvatskoj, ponavljam ponovno u '21. godini, zahvaljujem svima vama koji ste izvješće pažljivo pročitali, zahvaljujem saborskim zastupnicama i zastupniku koji su vrlo energično i prije ovog izvješća otvorili ovu raspravu. Zahvaljujem odnosno nadam se da će upravo ovo izvješće odnosno vi sami doprinijeti pozitivnim promjenama u korist djece u '23. i nadalje. Također želim zahvaliti i Vladi RH na mišljenju o izvješću koje je pokazalo kako se rezultati za djecu mogu postići ako svi zajedno surađujemo. Ohrabruju dijelovi toga izvješća, toga mišljenja iz kojih se vidi prepoznavanje, identifikacija problema i predanost nadležnih tijela u njihovom rješavanju kao što je poput donošenja Nacionalnog plana za prava djece u svibnju 2022. godine. čini se da ipak upravo iz tog mišljenja Vlade je vidljivo kako o nekim stvarima nemamo isto razumijevanje problema niti načina njihovog rješavanja odnosno kako postoji još znatni prostor za unapređenje postupanja nadležnih tijela kada su u pitanju djeca i mladi. Moram naglasiti da u ovom mišljenju ono što je bilo, što je zabrinjavajuće, nismo uočili odnosno nije bilo povratnih informacija o pojedinim područjima prava djece kao što su zdravstvena prava, utjecaj epidemije na prava djece, digitalnom okruženju i drugo. Naime, radi utjecaja produljene pandemije korona virusa na prava djece s kojom smo eto danas i okončali, ali 2021. je bila u punom jeku, uz ovo redovno 19 po redu izvješće o radu predstavili smo i poseban prilog pod naslovom djeca na čekanju odnosno dječja prava u vrijeme pandemije 2020. i 2021. godine upravo nalazeći specifičnosti u životima djece u tom razdoblju pandemije. Naime, život djece u Hrvatskoj se tijekom 2021. godini uveliko promijenio odnosno obilježilo ga je upravo to produljeno trajanje epidemije i zaštitnih mjera koje su svakako imale nepovoljan učinak na ostvarivanje i brojnih drugih prava, a što moram naglasiti posljedice te pandemije odnosno ono što je započeto u 2021. mi osjećamo i danas odnosno svjedočimo danas. To se naročito odnosi na dijelove života djece koji su odnosno na područja mentalnog zdravlja koja smo danas čuli kakvo je, da složit ću se u današnjem trenutku mentalno zdravlje djece odnosno naša djeca nisu dobro i to čak i na mjestima gdje bi trebala biti dobro. Isto tako, pandemija je imala utjecaj odnosno u 2021. imala je utjecaj na ostvarivanja prava u području tjelesnog zdravlja, u području životnog standarda, u području zaštite od nasilja, obrazovanja odnosno igre, razonode odnosno rekla bi u svakodnevnom životu i u svakodnevnoj situaciji gotovo svakog djeteta. Svi ovi uvidi i analize stanja prava djece u izvješću 2021. proizlaze zapravo iz našeg djelovanja, svakodnevnih kontakata s djecom, roditeljima, skrbnicima, učiteljima, liječnicima, socijalnim radnicima odnosno svima onima koji nam se obraćaju za pomoć, koji od nas traže savjet, ali isto tako i svima onima koji se bave s djecom, a s kojima smo mi samoinicijativno zatražili susrete i sastanke. Također, proizlaze i iz naših opažanja tijekom brojnih obilazaka mjesta na kojima se osiguravaju različiti oblici skrbi za djecu te praćenja istraživanja o problemima s kojima su djeca u Hrvatskog suočena. Stoga se zapravo sve preporuke ureda temelje na stvarnim životnim situacijama u kojima su se našla djeca u 2021. i svi oni koji se o djeci brine, brinu, ali i podacima koji smo dobiveni, dobivali od nadležnih tijela, nevladinih udruga, velikog broja društvenih dionika kao i od državne uprave kako bi mogli predstaviti cjeloviti uvid u stanje prava djece u našoj zemlji. Zahvaljujem svima koji su svoje podatke dostavili na vrijeme kako bi mogli dobiti uvid po pojedinim područjima iako ponovno naglašavam radi se o zakašnjelom izvješću iz 2021. U toj smo godini zabilježili određeni rast broja prijava upita u vezi s povredom pojedinačnih prava djece, dosegli smo brojku veću od 2000, mnogi od njih bili su uglavnom vezani na za suzbijanje korone koje je uveliko obilježila dječju svakodnevicu. Uz nove prijave postupali smo i u 694 složena predmeta koja su prenesena iz prethodnih godina, a radili smo i na oko 1900 predmeta koji se odnose na opće preporuka, izvješća, suradnju s državnim, međunarodnim institucijama, sastancima, projektima, obilascima ustanova i dr.. Neizostavan rad ureda bio je naravno i susret i razgovori s djecom koji su se uglavnom u '21. održavalo on line. Održali smo izbor za petu novu generaciju naše mreže mladih savjetnika, a također smo uveli novinu u radu ureda, a to je osnivanje to je osnivanje još jedne mreže, mreže mlade savjetničke skupine djece starijih od 16 godina pod nazivom „Forum mladih 16+“. Uslijed oštećenja zgrade u kojoj smo se nalazili 2021., a nalazimo se i danas te zbog provedbe epidemioloških mjera radili smo u otežanim uvjetima u kojima radimo i danas pa se veliki dio udio izravne komunikacije sa građanima odvijao putem elektroničke pošte, a zabilježili smo i oko 1200 telefonskih razgovora sa strankama i osobnih kontakata u našim uredima. Sudjelovali smo u donošenju 38 propisa, 4 strateška dokumenta, predložili 129 konkretnih promjena propisa u cilju bolje zaštite djece. Tijekom 2021. najbrojnije su bile prijave koje su se odnosile na područje obrazovanja, na područje ostvarivanja roditeljske skrbi, pa zatim prijave u vezi sa nasiljem nad djecom i zanemarivanje djece odnosno nasilje među djecom, zdravstvenim, pravosudnim pravima, zaštitom sigurnosti djece odnosno njihovim stradavanjem u prometu, štetnim utjecajem okoliša na zdravlje, sigurnosti na dječjim igralištima i igraonicama svime time smo se bavili u brojnim predmetima, znači pokrili smo odnosno bavili smo se svim segmentima života djece. Od ukupno 86 upućenih preporuka, upozorenja i priopćenja u cilju unapređenja zaštite prava djece ili pojedinih skupina djece, svaka peta bila je vezana naravno uz covid odnosno uz pandemiju i ona je upravo i sadržana u ovom našem dodatku, djeca na čekanju. 86 upućenih preporuka najviše smo ih uputili u području obrazovanja, zaštite nasilja, zaštite sigurnosti djece, pa zatim zdravlja, pravosuđa, zaštita od diskriminacije, zaštite ranjivih skupina djece, zaštite imovinskih prava. od 86 ukupno je bilo prihvaćeno 63 naša preporuka s time da je od 86 bilo načelnih, znači ukupno je prihvaćeno 78% naših preporuka. Za određeni broj, ne veliki, ali sedam preporuka još i danas nemamo povratnu informaciju, a za 10 preporuka imamo informaciju koja da one nisu prihvaćene prihvaćene pri čemu moram napomenuti da su neke od njih se odnosile na određene covid mjere odnosno epidemiološke mjere ili situaciju vezanu uz covid pa su one zapravo postale i bespredmetne. Preporuke smo najčešće upućivali Vladi i nadležnim ministarstvima 73 preporuke, ali upućivali smo ih i hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu, agencijama, zavodima, komorama, DIP-u, županijama, gradovima, općinama, bolnicama, odgojno-obrazovnim ustanovama, trgovačkim društvima. U nastavku izlaganju ću zapravo iskoristiti priliku da vas upoznam odnosno da potaknemo razgovore o onim kroničnim poteškoćama u ostvarivanju prava djece u Hrvatskoj u 2021.g. uz napomenu da u određenim područjima zapravo i nije došlo do neke bitne promjene, da je u određenim područjima su ta su ta prava još dodatno otežana ostvarivanje tih prava još dodatno otežana dok je u nekim manjim segmentima došlo do nekog poboljšanja. Prije svega želim podsjetiti na djecu koja od 2021.g. više nema među nama, prema podacima MUP-a u 2021. ubijeno je troje djece, njih 17 izgubilo je život u prometu, sedmero ih je učinilo samoubojstvo, a 63 je to pokušalo. Čuli smo danas u uvodnom izlaganju kako i dalje postoji bojazan odnosno teškoća o ostvarivanju mentalnog zdravlja i nadalje su podaci nemilosrdni i za 2022., a bojim se da će za 2023. biti još i gori. Ponavljam ponovno na ovo mjestu, djeca nisu dobro. O mentalnom zdravlju djece možemo i u pojedinačnim raspravama. Ovi alarmantni podaci o pokušaju broja suicida i uspjelih suicida trebali bi nam biti zapravo dovoljni da središte pažnje svih nas pojedinačno, ali i svih onih koji se bave djecom bude usmjereno i da se zauzmemo za problem zaštite mentalnog zdravlja za čije rješavanje kao što smo već čuli složit ću se nedostaje stručnjaka, nedostaje psihologa, nedostaje stručnjaka zaposlenih u školama, nedostaje ukoliko progradiraju ti problemi i dječjih psihijatara u Hrvatskoj, nedostaje multidisciplinarnog pristupa u podršci djeci koja imaju teškoće s mentalnim zdravljem. Prema recentnim podacima u Hrvatskoj 44 tisuće djece ima određenih poteškoća mentalnog zdravlja. Isto tako prema istraživanjima koja su vjerujem i vama poznata, ozbiljnije teškoće odnosno ozbiljnije mentalne bolesti nastaju do 25.g., prema tome na nama je da to što ranije detektiramo, da to što ranije uočimo, da toj djeci što ranije pomognemo prvo unutar odgojno obrazovnog sustava sa stručnim, stručnim radnicima, a ukoliko je potrebno da se onda nastavi liječenje i dalje. Ono što također moram reći da se naravno takva situacija sa mentalnim zdravljem pokazala posebno otegotna u kontekstu epidemije i mjere zašita, zaštite od korone. Naime, upravo je ta epidemija ja bi rekla bila inicijator, inicijacija odnosno inicijator za pojavljivanje odnosno da se aktualizira ono što je već, što smo već i prije znali, na što smo i prije upozoravali, to su te teškoće mentalnog Ali ono što želim također da poručiti odnosno svima vama dati na neki način na razmišljanje što još možemo učiniti, možemo svi zajedno djelovati na uklanjanju uzroka, a to možemo zapravo i svako od nas pojedinačno. Naša očekivanja od djece, naš pristup djeci, naš svakodnevni kontakt i razgovor sa djecom možda trebamo u nekoj mjeri izmijeniti. Djeca su pod pritiskom, djecu naročito pritiskom ocjena, pritiskom upisa i djeci zapravo šaljemo jednu pogrešnu poruku, a to je da nisu uspješna ukoliko nisu odlična, to je nedopustivo i tu mislim da svatko od nas treba raditi na, na određeni način kao u svojoj zajednici, u svom užem i širem okruženju da djeci pomognemo. Kada se vratimo u 2021. također zabrinjava što je nasilje i zanemarivanje djece od tada ja bi rekla u određenom porastu. To pokazuje porast broja prijava od 30% koje smo primili zbog nasilnog i zanemarujućeg ponašanja prema djeci koje je nažalost vrlo često odnosno najčešće se događalo u okrilju njihovih obitelji. Potrebno je također učiniti mnogo više kako bi dosegli dostatnu razinu zaštite djece od seksualnog nasilja. Prema podacima MUP-a u 2021.g. je broj prijavljenih počinitelja takvog oblika nasilja porastao za 40%, nažalost taj trend odnosno ta tendencija rasta se nastavlja i dalje. Takav porast ozbiljno dovodi u pitanje učinkovitost mjera koje se poduzimaju kako bi se djecu zaštitilo od ovog oblika nasilja. Čuli smo već, ja ću ponoviti, sudski postupci traju predugo, kažnjavanje počinitelja seksualnih nasilja nad djecom nije odgovarajuće i ono je preblago. Time naravno šaljemo pogrešnu, opet pogrešnu poruku i opet pogrešnu sliku našoj djeci. Time se ne obeshrabruje počinitelje na činjenje novih djela, ali se djecu obeshrabruje u prijavljivanju i onemogućava se zapravo neka daljnja prevencija. Blago kažnjavanje počinitelja ima za posljedicu kraće čuvanje podataka o kaznenoj evidenciji, brži nastup rehabilitacije, što zapravo omogućuje da takvi počinitelji se zapošljavaju u zanimanjima koja rade sa djecom. Kada govorimo o nasilju moram naravno spomenuti opet već od 2021. porast vršnjačkog nasilja koje postaje značajan problem. U rujnu 2021. naravno kao ured prepoznali smo ovu problematiku i u rujnu 2021. imali vrlo konstruktivan i zanimljiv Okrugli stol koji je okupio stručnjake iz Slavonije i Baranje koji rade na području prevencije i suzbijanje vršnjačkog nasilja, brojevi nemilosrdno rastu, ali zapravo djeca su ogledalo nas, djeca su ogledalo društva i zapravo se moramo zapitati gdje smo i kakvu poruku kao društvo šaljemo djeci. Kada govorimo o vršnjačkom nasilju naravno neizostavna je prevencija, neizostavan je rad sa djecom, ta prevencija treba biti univerzalna, treba biti kvalitetna, treba biti sveobuhvatna i treba biti na svim razinama. U njoj trebaju učestvovati i škola i obitelj, ali i lokalna zajednica odnosno okruženje u kojem djeca žive. Ta prevencija mora biti kvalitetna odnosno mora biti, poželjno je da to budu evoluirani programi koji se provode u odgojno obrazovnim ustanovama i naravno da bude dostupna za svu djecu što znači da bude ponovno kažem univerzalna. Nakon te prevencije slijedi drugi tip prevencije, to je selektivna prevencija odnosno onaj dio koji je izuzetno važan, a to je prepoznavanje, prepoznavanje obitelji, prepoznavanje djece, prepoznavanje onih koji bi mogli biti počinitelji vršnjačkog nasilja. Nijedno dijete se ne rađa nasilno, nasilje nijednog djeteta ne nastaje preko noći, prema tome djeca šalju signale, a nasilno ponašanje djeteta zapravo je poruka nama odraslima, poruka da je dijete nesretno, poruka da dijete nije dobro, naravno potreban je tada rad i sa takvom djecom, preventivni rad, a ako do vršnjačkog nasilja dođe potreban je rad sa počiniteljem, naravno tu je i neizostavan rad sa žrtvom, ali potreban je i rad sa promatračima odnosno onima koji svjedoče nasilje. To je bilo potrebno 2021. to je užasno potrebno i ove 2023., znači vrištimo. Vrištimo i to je nešto na što bi pozvala i već sam i pozvala sve sustave da se ujedine da budu da se povežu i da krenemo zapravo i u jednu ozbiljnu preventivnu aktivnost jer bojim se da nismo na dobrom putu. Šta smo napravili '21.? 25. rujna proglasili smo Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad djecom, što svakako pozdravljam, ali naravno očekujem i ono što moramo svi težiti to je viša razina zaštite djece od svih oblika nasilja, pa se zbog toga već niz godina, a započelo je to i intenzivno 2021. zalažemo za izradu i uvođenje posebnog zakona koji će štititi djecu od nasilja koji će jasno povući crtu između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja prema djeci i odrediti posljedice koje trebaju snositi oni koji su za zaštitu djece odgovorni. nadležno Ministarstvo pravosuđa prepoznalo je ovaj problem i moram reći u ovoj godini je osnovana radna skupina, međuresorna radna skupina koja će izanalizirati zakonski okvir i koja će izraditi, nadam se, se, uspješno novi Zakon o zaštiti djece od nasilja. Ja se doista nadam da ćemo takav zakon uskoro vidjeti, time da bi u tom zakonu ono što je previđeno trebale biti regulirane i posebne kuće za djecu odnosno mjesta u kojima će djeca koja su žrtva različitih oblika nasilja, posebno seksualnog nasilja biti multidisciplinarno pristupljeno toj djeci, znači multidisciplinarno će se i samo jedanputa izbjeći će se ta sekundarna ili dodatna traumatizacija djece, znači stručnjaci različitog profila trebali bi doći jedanputa u kontakt sa djetetom. Takve kuće postoje i u našoj bližoj okolini, znači u Sloveniji, u Makedoniji, tri takve kuće imaju Estonci, takvu kuću imaju Litvici, znači zašto ne bi i u Hrvatskoj imali tu kuću. Ja se odnosno svi se zalažemo za to i vrlo predano ćemo sudjelovati u izradi toga zakona, ali i u inicijativi da u Hrvatsku dovedemo te kuće. U 2021.g. također nam je porastao broj djece koja su smještena u ustanove. Bilo je smješteno 10% više djece nego u prethodnoj godini što nam je zapravo pokazatelj da započeti proces deinstitucionalizacije nije dao željene rezultate odnosno da je zapravo potrebno promijeniti dosadašnje pristupe. Zabrinulo nas je i što novi Zakon o udomiteljstvu nije doveo do povećanja željenog interesa za obavljanje udomiteljske djelatnosti kako je to očekivano, ali isto tako već od 2021. pa nadalje se zapravo bavimo problematikom i iskazujemo potrebu za dodatnim mogućnošću dodatnog smještaja djece jer postoji veći broj djece koja je ugrožena u vlastitim obiteljima, a dobivali smo informacije kako ne mogu biti izdvojene jer za njih nije moguće pronaći kvalitetan određeni smještaj, alternativni smještaj u instituciji ili u udomiteljskoj obitelji odnosno ono što moram reći tu idemo u određeni pomak se vidi, idemo rekla bi na jednu bolju prema boljemu i u ovoj godini i određene naznake za novim kapacitetima smještajnim za tu djecu. Vratit ću se na sustav pravosuđa gdje smo uočili '21. uočavamo '22., uočavamo i danas da nam djeca nerijetko trpe institucionalno zlostavljanje upravo zbog višestrukog i neodgovarajućeg ispitivanja odnosno izostanka i učinkovitih odluka. Godinama smo se zalagali i zalažemo se i dalje za osnivanje specijaliziranih obiteljskih sudova u čijoj nadležnosti bi bili svi postupci u domeni obiteljsko pravne zaštite djeteta uključujući prekršajne i kaznene postupke provedbu sudskih odluka. Znači sud koji bi imao i radio sa jednom obitelji jer nam se sada događa da su različitim postupcima na različitim sudovima i tu djeca budu pozivana možda i više puta, više puta se raspravlja o njima i budu naravno dodatno viktimizirana. Naravno pozdravljamo reformu pravosuđa i osnivanje specijaliziranih obiteljskih odjela na području županijskih sudova, ali u sferi obiteljskog sudovanja odnosno u sferi zaštite djece mislim da su nužne dodatne promjene, a to je moramo danas sutra ići ka dodatnoj specijalizaciji odnosno ka osnivanju tih specijaliziranih obiteljskih sudova gdje će raditi visoko motivirani specijalizirani suci, multidisciplinarni timovi koji će sa svojim stručnim znanjima sudovima olakšati donošenje odluke. Zalažemo se i voljela bi to zaista da vidimo u perspektivi i specijalizirane odvjetnike koji vrlo često otežavaju odnosno ne poznaju interes djece i da na taj način bi se osigurala zapravo kvalitetna sudska zaštita i zastupanje djece u sudskom postupku. Svako peto dijeta u Hrvatskoj živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i ta su djeca vrlo često nevidljiva zato što ih sustav ne prepoznaje i aktivno djeluje na ublažavanje posljedica siromaštva na odrastanje. Očekujem da će usvajanje Europskog jamstva za djecu, to je znači projekt koji je započeo 2021. a sada evo imamo i Nacionalni akcijski plan za provedbu europskog jamstva za djecu koji sadrži mjere koje će zapravo pomoći u smanjenju problema dječjeg siromaštva i mislim da je to nešto što je vrlo kvalitetno, odnosno što je i mislim da će se moći realizirati kroz te različite mjere i pomoći konkretno djecu. Područje obrazovanja potrebno je analizirati poruke iz razdoblja borbe sa corona virusom. Pozdravili smo odluke škole i vrtića da nastava koliko je god moguće budu duže otvorene i dostupne. Iako djeca u 2021. u nekim školama i duže vrijeme su pohađala nastavu na daljinu s čim uglavnom nisu bila zadovoljna. Međutim, ono što mislim je da je važno naglasiti kako ostvarivanje dječjih prava nije bilo jednako za svu djecu 2021. Nije ni danas. Ranjive skupine, romska djeca i dalje trpe posljedice diskriminacije upravo često u obrazovnom sustavu, znači mjestu na kojem bi svako dijete trebalo biti dobro došlo i prihvaćeno. Nerijetko su za tu djecu mjesta diskriminacije. Konačno pandemija i njezini učinci prioritizirali su brojne teme, no vrlo rijetko i prava djece. Kao što govori ovaj dodatni dio izvješća ona su 2021. bila na čekanju. Djeca koja su rođena iza 2000. gotovo da nisu poznavala taj život osim onog u pandemiji. Svjesna sam da u ovom trenutku to više nije prioritetna tema, da se svi trebamo okrenuti prema drugim temama pogotovo u 2022. smo se i bavili nekim drugim temama, a danas imamo brojne probleme i trebamo se zapravo okrenuti prema njima pri čemu izvanredne situacije, pa i sadašnja u kojoj se nalazimo post pandemijsko vrijeme, ekonomske krize, znači različitih neizvjesnosti ne može biti izgovor za odgađanje dječjih prava i potreba. I konačno jako je zahtjevno zaključiti ovo predstavljanje s obzirom na sve što se dogodilo i što se događa danas. Znači nakon 2021. ali jedno je sigurno onih bitnih, značajnijih pomaka u poboljšanju prava djece nema … …/Upadica Reiner: Hvala./… … i krajnji je trenutak da se okupe sve naše snage koje ćemo istinski raditi na poboljšanju dječje dobrobiti … …/Upadica Hvala lijepa. Imamo niz replika, pa krenimo od početka. Poštovana zastupnica Selak-Raspudić, izvolite. Uvažena pravobraniteljice za djecu, ne bih se složila da pandemija više nije prioritetna tema. Pandemija može i mora biti prioritetna tema, ali vladajućoj garnituri ne odgovara da to bude jer bi se morali suočiti sa svim propustima koje su učinili, koji su išli na štetu djece, na što i vi upozoravate zasebnim izvješćem. Upozorila sam u stanci da naša djeca nisu dobro i mi bi sad svi trebali stati i zamisliti se nad time i prestati raditi išta drugo dok ne osmislimo mjere ili ne izvršimo dovoljan pritisak da se to stanje promijeni. Evo da izdvojim barem jedan problem. Od mentalnog zdravlja djece povećanje pokušaja samoubojstava, pa do porasta seksualnog nasilja nad djecom. Kako komentirate primjerice činjenicu da raste broj iskorištavanja djece za pornografiju i svi oblici seksualnog nasilja, a da se o tome u društvu gotovo uopće ne govori, a niti ne poduzimaju adekvatne mjere. **Reiner, Željko Zahvaljujem na pitanju. Ono što sam ja rekla i tijekom svog izlaganja i ono što možda nisam u dovoljnoj mjeri, ali ponovno naglašavam post pandemijsko vrijeme, odnosno pandemija je trebala biti nešto iz čega smo trebali svi izvući neke pouke, odnosno sa posljedicama te pandemije se na žalost suočavamo danas. Ja sam istaknula mentalno zdravlje, ističem ga od od početka pandemije, uključena sam vrlo aktivno u ovaj segment i doista mislim da trebamo upregnuti svu snagu na zaštitu ovog mentalnog zdravlja djece i pomoći djeci u njihovom odrastanju danas. S obzirom da se kroz vrijeme pandemije veći dio života djece, ali i odraslih zapravo preselio u on-line svijet u upravo modernim tehnologijama, odnosno na društvenim mrežama se povećao i broj ovih

izvješće odnosi se na drugu pandemijsku godinu, znači 2021. koja je donijela brojne izazove kako odraslima, tako i djeci tako je i u vašem izvješću vidljivo da je zabilježen rast broja prijava i upita u svezi sa povredom pojedinačnih prava djece. Na žalost iz izvješća vidimo da je i sve lošije mentalno stanje djece. Jedna od korisnih aktivnosti djece, kako za tjelesno, tako i mentalno zdravlje je bavljenje sportom ujedno i kao način korisnog provođenja slobodnog vremena, pa me zanima što ste poduzimali po pitanju prava djece koja se bave sportom? Koje se tu poteškoće javljaju? Koje su vaše preporuke i jesu li uvažene? Hvala. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Dakle, već i u vrijeme pandemije ono na što smo upozoravali to je da je nedostatak bavljenja tjelesnom aktivnošću zapravo i jedna od posljedica pandemije i da to neće biti dobro. Pretilost znamo i sami je posljedica, odnosno posljedica ne aktivnog života između ostalog. I imamo i to je postao ozbiljan zapravo problem. Poticali smo kroz cijelo razdoblje koliko je bilo moguće to pandemijsko razdoblje, ali naravno i u post pandemijskom periodu bavimo se i smatramo da je bavljenje sportom jedna od izuzetno značajnih aktivnosti i tu potičemo, poticali imali smo i brojne upite vezano za otvaranje dvorana, vezano za mogućnosti sudjelovanja djece u pojedinim sportskim aktivnostima. Znači u velikoj mjeri smo poticali i ukazivali na važnost tog segmenta, a to aktivnost djece. **Reiner, Željko Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena pravobraniteljice evo Klub zastupnika IDS-a pohvaljuje ovo vaše izvješće. Smatramo da ste odradili dobar posao i da niste nimalo pokušali učiniti situaciju ružičastom. Ono što sam ja vas htjela pitati vezano je za preporuke, a tiče se posebno onog dijela gdje u '21. niste dobili odgovor na onu 21 preporuku s tim da ste u izvješću na početku rekli da ste na neke dobili to nam je jasno, ali moje pitanje glasi da li je to praksa da duže vrijeme ne uspijete dobiti odgovor na te vaše preporuke, da li i postoji nekakav način kako to ubrzati i da li vidite nekakav boljitak u suradnji sa nekakvim institucijama koje možda i ne reagiraju promptno na vaše prijedloge. Hvala. **Reiner, Željko Da, preporuke su naš alat, preporuke je ono što mi upućujemo nadležnim institucijama razlika u brojevima je upravo zato što mi ažuriramo te podatke pa je ovo što sam ja iznijela su sada najažurniji podaci. Za sada nemamo odgovor u odnosu na 10 preporuka, ali rekla sam od toga određeni broj se odnosio na Covid situacije odnosno na, na mjere i na različite te situacije povezane s Covidom pa zbog toga i nije to bilo važno. Ono što bi ja pozvala danas vas i ovo iskoristila da upravo vi i mi ćemo i dalje upućivati preporuke, mi ćemo i dalje raditi vrlo aktivno i predano u uredu na, da detektiramo probleme i da onda argumentirano uvijek upućujemo te preporuke i prijedloge i sugestije, ali da možda i vi sa vaših pozicija u vašim lokalnim zajednicama potičete, potičete provedbu i realizaciju tih preporuka. To je izuzetno važno. Hvala. **Reiner, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice rekli ste da se radilo i upozoravalo u svim segmentima života djece, da ste davali upute i preporuke Vladi, zavodima, gradovima i općinama itd. Koliko ste se bavili problemima djece ljudi koji se bave javnim radom? Djece na primjer nas političara. Da li znate kako se osjećaju, što proživljavaju djeca kad im se roditelje naziva kriminalcima, lopovima samo zato što pripadaju određenoj političkoj stranci. Na primjer na društvenim mrežama često ćemo pročitati da su npr. nekom se roditelju prijeti, da ih se pogrdno naziva, šta proživljavaju ta djeca. Da li ste možda nekome od saborskih zastupnika dali neku uputu, preporuku da se to ne radi ne zbog roditelja nego zbog djece? Ja mislim da tu u sabornici gotovo da nema roditelja koji ima djecu pogotovo rekla bi u onim kritičnim godinama koji rado surfa po internetu, koji nije u svojoj obitelji imao problema s tim. Što ste poduzeli po tom pitanju. Dragičević, Helenca** Kada govorimo o ovoj problematici zapravo to je briga za svu djecu koja se pojavljuju u javnom prostoru odnosno briga za djecu čiji roditelji naravno da i u tom dijelu smo bili aktivni i u tom dijelu na određeni način preporučamo i zaštitu te djece. Direktnu preporuku prema bilo kojem saborskom zastupniku odnosno prema saboru nismo uputili, ali ponovno upozoravam da ukoliko bi dobili pritužbu, ukoliko bi dobili određeno ovaj poziv na naše djelovanje u tom slučaju bi naravno i taj dio zaštiti djecu i u tom segmentu. u redu je sad, hvala lijepa. Poštovana pravobraniteljice za djecu, mislim da smo sad svi manje-više osvijestili da imamo problem mentalnog zdravlja prvenstveno djece. Međutim, isto tako smo svjesni barem mi evo koji smo između ostaloga i sudjelovali na tematskoj sjednici Odbora za zdravstvo koliko nam stručnjaka nedostaje. Nedostaje nam psihologa, nedostaje nam kliničkih psihijatara, nedostaje nam subspecijalista za dječju i adolescentnu psihijatriju, nedostaje nam stacionarnih kreveta. Imamo samo jednu bolnicu specijaliziranu za djecu i mladež vezano uz psihičko zdravlje. Dakle, svi smo svega svjesni, ali ne čini se dovoljno da bi se problem riješio. Vi ste davali nekakve preporuke Vlade, imamo i nekakve zaključke na toj tematskoj sjednici međutim i dalje vrlo zabrinjavajuće zapravo ispadaju naslove možete i u medijima vidjeti gdje stručnjaci kažu, evo citiram, moram odbiti 13-godišnjaka koji se pokušao ubiti. Dakle, vi više nemate praktički niti mjesta ni kod privatnih stručnjaka, neki si ne mogu platiti roditelji za svoju djecu, a vi zapravo nemate uopće kapacitete. Što biste vi još dodatno predložili Vladi? Hvala. Ono što vrlo odlučno s ovog mjesta poručujem, a to je da treba reagirati odmah. Kod takvih problema, kod takve, problema s kojim se djeca susreću doista ozbiljnih problema djeca nemaju vremena. Reagira se na određeni način, ali kažem nedovoljno brzo. Djeca ne mogu čekati, pogotovo ne ta djeca. problem mentalnog zdravlja odnosno problem da nemamo dovoljan broj stručnjaka tu govorim prije svega liječnicima koji su specijalizacije za djecu također bi trebalo povećati i u tom smjeru treba smisliti odnosno osmisliti neke motivacije koje će se dati dodatno da se liječnici usmjeravaju prema toj specijalizaciji. To je ono što mislim da bi bilo neophodno i naravno osigurati prostorne kapacitete za djecu i to smo, to je i išlo u zaključcima sa sjednica odbora. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana pravobraniteljice vi ste jučer zajedno sa većinom nas imali jednu tematsku raspravu na sjednici dvaju odbora. Tema je bila vezana za značaj predškolskog odgoja i obrazovanja za našu I svi smo se složili da je to izuzetno značajno i važno. Isto tako ste sada u uvodom izlaganju istakli da bi bilo dobro da škole i vrtići što više mogu ako mogu otvorena vrata odnosno da produže rad sa stručnih nastavnog kadra sa djecom. Moje mišljenje je kako tumačite da je dosta veliki otpor na uvođenje eksperimentalnog programa u 50 škola sada u projektu koji provodi Ministarstvo znanosti i promovira ministar Fuchs, kakav je vaš stav, da li mislite da bi to bilo bi to bilo bolje nego da djeca budu sama bez nadzora i da li ste imali potrebu to u javnosti podržati? **Reiner, Željko Zahvaljujem na pitanju. Ono što je, što je važno, naravno da je bolje da djeca su na određenom čuvanju odnosno na, u, na mjestima na kojima im je mjesto ukoliko nisu u svojim obiteljima. Međutim ono što je eksperimentalni program, mi smo se uključili u, u savjetovanje vezano za taj program, dali smo veliki broj odnosno niz svojih nekih komentara i prijedloga. On je vrlo ambiciozan i u organizacijskom i u sadržajnom smislu. Da li će i na koji način on moći biti proveden tako sveobuhvatno i odjedanput to je ono što je zapravo moja briga na određeni način. Irena (Nezavisni)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, zaštita prava djece ima neprocjenjivu vrijednost i važnost baš za svako dijete i svakom nestalom djetetu treba pristupiti s posebnom pažnjom, te maksimalno intenzivirati aktivnosti na njegovom vrlo brzom pronalasku. To je jedino moguće kroz cjelovit pristup zajedničkom suradnjom policije i nadležnih institucija, kao i uz neizostavnu pomoć medija. Projekt NENO Alarm je na tom tragu promptne reakcije cijele društvene zajednice zbog čega će zasigurno imati važnu ulogu u zaštiti djece. Imala sam prilike pročitati da ste podržali spomenuti projekt, pa me zanima imate li informacije kako je to saživjelo u praksi, te sa kakvim se sve problemima susrećete u svome radu vezano za problematiku nestale djece i njihove, njihove zaštita prava? Zahvaljujem na pitanju. Naravno kroz zaštitu prava djece bavimo se i problematikom odnosno pravima U redovitom smo kontaktu i pratimo i pitamo MUP, pratimo njihovu stranicu „Nestali“ i ažuriramo podatke i mi, ali naravno kada dobijemo izvješće od nadležnog ministarstva. Mislim da je ovaj NENO Alarm projekt koji je hvale vrijedan, projekt koji će sigurno doprinjeti boljem pronalasku djece, projekt koji će zapravo omogućiti da u kratkom vr…, u što kraćem vremenu određeni broj ljudi dođe do informacija i da će svakako doprinjeti da ta djeca budu

jedno poglavlje ste posvetili predškolskom odgoju, ono, to je jako važno, jako važan segment kako za jaslične skupine tako i za 5-satne ili 10-satne boravke. Moramo napomenuti da je od 2016. na ovamo uloženo preko 2 milijarde kuna iz proračuna za raznorazne projekte u cijeloj Hrvatskoj da bi se izgradili dječji vrtići, a da je evo sa NPOO-om zapravo predviđeno još 1,3 milijarde kuna i to je oko 259 novih vrtića. Time bi se zapravo obuhvatilo preko 90% djece, da li smatrate da je to dovoljno ili mislite da to nije dovoljno? **Reiner, Željko Evo jučer je održana Zajednička tematska sjednica dvaju odbora upravo na ovu temu. Čuli smo predstavljanje NPOO-a, čuli smo ulaganja koja će biti, obuhvat, trenutni obuhvat djece opće populacije je na razini 82%, ako dođemo do 96% to će biti izvanredno, znači doći ćemo na jedan prosjek EU, EU je sad oko 92-'3%. Ono što me pitate da li je dovoljno, znači govorili smo jučer i čuli smo puno o ulaganjima u prostorne kapacitete, u izgradnju novih vrtića, dogradnju postojećih, renoviranje itd., međutim ono što mene brine i što smo i jučer zapravo svi zaključili to su kadrovski, kadrovska pitanja, gdje ćemo pronaći toliki broj novih odgajateljica u vrtiću, gdje ćemo pronaći stručne, stručni kadar za svu tu djecu.

u nekoliko navrata ste oko međunarodnog posvajanja naglasili problem proceduralnih zakona odnosno regulativa oko međunarodnog posvajanja iz Konga i ostalih zemalja rekao odnosno onih ne haških potpisnica Haške deklaracije. Ovo nije problem samo zadnjih 6 mjeseci, ovo je očito dugoročni problem jer su brojna djeca posvojena iz Konga i ostalih država koje nisu potpisnici. Mene zanima što ste napravili po ovom pitanju u 2021.g., jeste li obratili pažnju na taj problem i na koji način ćemo mi osigurati da svako to dijete koje je posvojeno danas u Hrvatskoj i da nije završilo u nekakvim

Zahvaljujem na pitanju, naravno pitanjem međunarodnog posvojenja i procedurama bavili smo se od samog početka ovog slučaja. Naravno da pitanje posvojenja, nacionalnih posvojenja, mi smo pratili, mi pratimo, mi smo tijelo koje pratimo i nacionalna posvojenja u Republici Hrvatskoj i prije ovog događaja. Međunarodnim posvojenjima mi nismo nadležni za to da se bavimo tom problematikom, odnosno mi možemo pratiti kada i uočavati probleme. Nismo taj problem prije 2021. uočili. Ono što je važno da sada naravno zabrinuti smo zbog toga što nisu i dalje te procedure u dovoljnoj mjeri uređene, odnosno mislimo da i uključeni smo i u izmjene Zakona o međunarodnom privatnom pravu, dali smo svoje doprinose i aktivno smo se uključili upravo na temelju naših preporuka su i dane preporuke Vrhovnog suda o postupanju u pravosuđu, dali smo preporuke i ministarstvu koje je nadležno za međunarodna posvojenja … …/Upadica Reiner: Hvala./… … i te su sve Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovana pravobraniteljice, prije svega evo želim čestitati vama i vašem uredu na sveobuhvatnom izvješću na 268 stranica. Vjerujem da je svima nama ovdje zaštita prava djeteta prioritet i da je to iznad stranačko pitanje. Na tragu toga bih vas molio za komentar prije svega vezano za formiranje specijaliziranih obiteljskih odjela na sudovima i da li je time napravljen iskorak u zaštiti obiteljsko-pravno djeteta. A isto tako vezano i za odluku Ministarstva znanosti, obrazovanja za odobrenje prijema tristo novih psihologa u školama i vjerujem da ste i vi kao ured sudjelovali vezano za tu temu, a na tragu mentalnoga zdravlja djeteta što smo čuli u dosadašnjoj raspravi da je itekako bitno pogotovo u ovome post covid vremenu u kojemu živimo i da li će i na tragu toga ta odluka ministarstva doprinijeti većoj zaštiti. Hvala. Hvala lijepa. Evo ja sam i u toku svog izlaganja rekla da mi zapravo podržavamo ovu reformu pravosuđa, ali da ćemo se zalagati i zalažemo se zapravo i od 2021., a i prije toga za formiranje specijaliziranih obiteljskih sudova na kojima će biti razmatrani, raspravljani svi slučajevi slučajevi vezani uz djecu, znači prekršaji kazneni, građanski znači gdje će jedna obitelj biti predmet na jednoj instituciji jer bi se time umanjila mogućnost viktimizacije dodatne traumatizacije djeteta. Što se tiče zapošljavanja psihologa i tu smo naravno dali preporuke i izuzetno je važno. Rekli smo kako upravo zapošljavanje stručnih suradnika ključno u sadašnjem trenutku, ali i uvijek bilo vezano za mentalno zdravlje djece. Dodatno zapošljavanje će naravno doprinijeti, ja vjerujem i nadam se poboljšanju, međutim problem je pronalaska kadra. Ono što se mi zalažemo također to su mobilni timovi. Ukoliko zapošljavanje znači nije moguće, … …/Upadica Reiner: Hvala./… … ukoliko nemamo dovoljno kadra, mobilne timove za više odgojno-obrazovnih ustanova. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala.

postoje u hrvatskim školama neprimjerena postupanja djelatnika škola prema učenicima osobito u slučajevima kada takva postupanja možemo okarakterizirati kao seksualno uznemiravanje. Takva djela nisu podložna kaznenim postupcima i nisu prepreka za rad u školama. Međutim, ono što zabrinjava je da škole, ministarstvo, društvo ni dan danas ne pronalaze način kako da takve osobe udalje iz nastavnog procesa, brojni su razlozi za to da ne ulazim sada u njih. Recite nam što možemo učiniti i što moramo učiniti kako bismo takve osobe udaljili od djece, a ne ih štitili, relativizirali takve postupke ili zbog ugleda škole odnosno potencijalnog narušavanja ugleda škole zapravo djecu dovodili u sekundarnu viktimizaciju od strane ovakvih osoba. Ja ću reći krajnje rješenje je donošenje Zakona o zaštiti djece od nasilja. Upravo ovaj zakon će to propisati da nemogućnost da dođe u kontakt bilo koja osoba u bilo kojem segmentu djetetovog života koje obavlja neku aktivnost vezano za djecu. Sada dok nemamo takvog zakona to su zaista zabrinjavajuće i frustrirajuće situacije. Sama sam u više navrata bila kontaktirana od ravnatelja ovih nekih škola koji su na žalost ostavili te predatore da rade u školi. Ono što oni mogu i trebaju je postupati po Zakonu o radu. Znači imaju mogućnost, ali to ne žele jer onda trebaju angažirati odvjetnike i tu se penju troškovi itd. Znači, Zakon o radu ali isto tako i aktivirati taj svoj kodeks

i psihijatri preopterećeni sa brojem pacijenata koji traže pomoć, pa se pregledi često čekaju i po nekoliko mjeseci. Struka zapravo sve ovo vrijeme upozorava ne samo na nedovoljan broj njih nego i onih školskih psihologa. No, ja bih vas pitala što je sa učeničkim domovima? Dakle, ravnatelji svakodnevno brinu o nekoliko stotina djece. Susretali su se sa svakakvim situacijama, dakle od pokušaja suicida do samih suicida. Oni se jako često obraćaju samo Ministarstvu znanosti i obrazovanja sa zamolbom da im se omogući zapošljavanje stručnog suradnika, psihologa. Međutim,

Da, učenički domovi naravno mi ih obilazimo, odnosno to su mjesta gdje djeca borave gdje su problemi djece identični kao i u drugim odgojno-obrazovnim ustanovama. Vidimo to neposredno i obraćamo se i mi Ministarstvu znanosti, obrazovanja. Naravno kada idemo sa prijedlozima za zapošljavanjem stručnih osoba potrebne bi bile takve osobe zaposliti, neophodno potrebno i u učeničkim domovima jer doista ono što se ponovno vraćamo na mentalno zdravlje prema nekim pokazateljima 44 tisuće djece između 10 i 19 godina nije dobro, a ono što posebno zabrinjava to su sve niže dob u kojoj se pojavljuju te neke suicidalne ideje odnosno suicidalne misli i sve brutalniji oblici zapravo i nasilja prema sebi, a i pandemija samoozljeđivanja. Hvala. Poštovana zastupnica Vlašić Iljkić. detektiranje problema i stanje naše djece. Imamo evidentan porast nasilja i što se tiče nasilja u obitelji i što se tiče vršnjačkog nasilja o čemu imate i vi povećan broj prijava, ali i prema podacima MUP-a primjerice u 2021. godini je otkriveno i prijavljeno 4.946 kaznenih djela na na štetu djece što je povećanje čak za 16% u odnosu na 2020. godinu. Također je prijavljeno 804 kaznena djela spolne naravi počinjenih na štetu djecu što je znatno više u odnosu na 573 takva djela tijekom 2020. godine. Vi u svom izvješću ukazujete na, na potrebu osnivanja interdisciplinarnog centra koji će zapravo pomagati i žrtvama i svjedocima nasilja na jedan cjeloviti način. Koliko ste u tome uspješni odnosno koliko su vas vladajući čuli povodom tog osnivanja centra, ali i općenito povećanje zaposlenja …/Govornici govore istovremeno ne razumije izuzetno je važna ta neka podrška, podrška društva djeci koja su žrtve takvih oblika, različitih oblika neprimjerenog ponašanja odnosno kaznenih djela i seksualnih i svih drugih oblika nasilja. Upravo zbog toga se zalažemo aktivno za osnivanje kuća za djecu odnosno dječjih kuća ili uzoru na Barnikus kuće su, koje koje već postoje dugi niz godina na Islandu znači gdje bi multidisciplinarni timovi zapravo došli u kontakt i pružili podršku koje je žrtva. Za sada toga u Hrvatskoj nemamo i vrlo su nejednaki, nejednaka je kvaliteta te podrške za, za različite Hrvatske odnosno za djecu žrtve u različitim područjima. To je zapravo nešto za što se zalažemo i što vrlo aktivno smo uključeni zajedno sa nadležnim ministarstvima, MUP-om, Ministarstvom pravosuđa i uprave …/Upadica: Hvala./… na realizaciji ideje. **Reiner, Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvažena pravobraniteljice iznijeli ste brojne probleme u vašem izvještaju, a isto tako naveli kako nam je potrebna ozbiljna reforma socijalne skrbi još 2021., evo danas smo 2023., međutim ministar Piletić ju je najavio pa me zanima konkretno da li imate informacije da se radi na toj reformi, jeste li uključeni i da li očekujete da će doći do ozbiljnih pomaka do kraja ove godine. Hvala. Ta reforma sustava socijalne skrbi je neophodna, ona je najavljena. Mi nismo neposredno uključeni, ali ju pratimo i imamo određene naznake da će do nje doista i doći. Ono što vjerujem, ono što smo mi zapravo prema informacijama koje smo dobili od, sa terena iz centara za socijalnu skrb i ostalih zasada ovaj je izuzetno važno dodatne kapacitete osposobiti neke dodatne kapacitete posebno za djecu koju je potrebno izdvojiti žurno iz njihovih bioloških obitelji odnosno djece koji su žrtva određenih ponašanja ponašanja najbližih odnosno nasilja najbližih. Vjerujem da će uskoro ta reforma krenuti kako treba. **Reiner, Željko Koko u Parizu, Strah u Ulici lipa, Trojica u Trnju, Dječaci Pavlove ulice, Družba Pere Kvržice sve su to sjajne knjige i ja sam oduševljena što su i nadalje dio lektire. Međutim, u svim tim knjigama zajedničko je to da su glavni likovi dječaci koji su u nekoj pustolovini, a djevojčicama su ostavljene samo sporedne uloge. S obzirom da djevojčice i dječaci ne odrastaju izolirano od svog okruženja, s obzirom da gledaju klečavce po trgovima, gledaju Hod za život mene zanima čini naš obrazovni sustav dovoljno da ohrabri i potakne djevojčice da iskažu svoje pune potencijale, maštu i čini li dovoljno da im objasni da njihova uloga u društvu pa i liderske pozicije nisu definirane rodom. Hvala. **Reiner, Da, to je nešto s čime se moramo pozabaviti kao, kao društvo u cjelini. Ne samo škola, ne samo odgojno-obrazovni sustav, znači važno je mijenjati te neke stereotipe, važno je mijenjati te neke možda i predrasude, a to možemo samo od najniže dobi, znači znači od, neophodno je već u vrtićima. Zato se mi kao ured zapravo kroz dugi niz godina zalažemo za uvođenje građanskog odgoja u škole odnosno zalažemo se upravo za programe koji će djecu učiti ne samo mijenjanju stereotipa odnosno nekih predrasuda koje su možda prisutne već isto tako i toleranciji i poštovanju različitosti, poštovanju drugih, a

zabrinjavajući i ne znam koje bih brojke prije spomenula, da li porast seksualnog uznemiravanja kod djece, porast vršnjačkog nasilja ili pak porast zanemarivanja Iz svega toga …/Govornica se ne razumije./… da ćemo i u narednoj godini da će te brojke pretpostavljamo biti i veće odnosno vaš izvještaj će iz godine u godinu biti sveobuhvatniji. Recite mi ako možete je li u minutu ili dvije. Kako vi vidite vaš posao recimo za pet ili za deset godina? **Reiner, Zahvaljujem na ovom pitanju doista inspirirajućem i doista nešto o čemu promišljam. Ovaj Ured vidim kao duplo veći. Ured vidim sa ekspertima iz još nekih područja koje mi predano radimo. Međutim, moram reći da moji savjetnici, ujedno im želim i svima zahvaliti kao i zamjenici na predanom radu u 21., 22., a naročito u ovoj godini, dakle, pokrivamo različita područja. Važno bi bilo dodatno zapošljavanje dodatnih eksperata koji bi nam pomogli možda da se bolje snađemo u digitalnom okruženju, možda da se bolje snađemo u nekim odnosno zaštiti prava djece u digitalnom okruženju ili u nekim drugim segmentima koji su svakako novina. Ovaj Ured ja moram reći 18 savjetnika odnosno 18 nas je radilo plus nas dvije državne dužnosnike s obzirom da treća državna dužnosnica je već dugi niz godina ja bih rekla odsutna iz Ureda. **Reiner, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana pravobraniteljice. Dakle, 2020. vrlo brzo nakon pandemije odnosno već u toku pandemije bio je je zahtjev da Vlada omogući za djecu u školskoj godini 2022., 2023. koja je u tijeku odgovarajući broj psihologa u osnovnim školama i srednjim školama jer se pokazalo da otprilike da sada ne govorim postotak pola osnovnih odnosno srednjih škola ima odgovarajuće psihologe, a druga polovica nema. I bilo je apsolutno razumno da se mogu ljudi uzeti i honorarno da jedan bude za nekoliko škola. Vlada je odgovorila da nema potrebe. Dakle, odgovor Vlade je bio da nema potrebe. Sada je ponovo sam uputila novi zaključak da se to osigura u godini 2023. i 24. Zanima me odgovor Vlade, ali zanima me i vaš stav iako ste već nešto i uvodno rekli o tome. Hvala lijepo. **Pirnat Dragičević, Helenca** Zahvaljujem na pitanju. Na istom smo tragu. Ono što ja dugi niz godina odnosno svi iz Ureda se zalažemo za to i mislimo da je neophodno da svaka škola ima svog psihologa, a sada bih rekla i socijalnog pedagoga odnosno da imamo multidisciplinarni tim. Mnoge škole imaju pedagoge, nemaju psihologe. Imaju knjižničare koji također spadaju u stručni tim. Sada u ovom času je izuzetno važno, u nekim školama potrebno je i više Ja sam nedugo bila u jednoj školi od tisuću 200 učenika koji ima 9 područnih škola i jednog psihologa, koja se sada trenutno bavi upisima djece u 1. razred. Dva mjeseca će se baviti time, znači neće moći vidjeti i obavljati druge svoje poslove i aktivnosti. Vrlo predan na poslu ali jednostavno ne uspijeva. Prema tome u nekim školama pokazuje se sada potreba i za više, više psihologa. Marina (Nezavisni)** Hvala vam lijepa. Poštovana pravobraniteljice dakle moje pitanje nije konkretno o samom izvješću, ali evo moram vas pitati o nekim postupcima nakon ovog tragičnog događaja u Beogradu. Naime naše Ministarstvo obrazovanja je izdalo upute učiteljima tj. razrednicima da su o istom tom događaju dužni razgovarati sa djecom i to i onima od najnižih razreda razreda te da evo sa svima prođu određena pitanja poput npr. dakle što misliš o tom događaju, od koga si za njega čuo, kako se osjećaš, osjećaš li nešto slično u svom okruženju I osobno smatram da se ovakva instant ili ad hock zapravo rješenje i upute osobito kada govorimo o ovima najnižih razreda zapravo može i kontraefekt znaju stvoriti. Mislim da tu ulogu su trebali preuzeti roditelji i dozirati informacije jer su osobito ta djeca u najnižim razredima mogla biti dovedena do toga da zapravo stvore strah od odlaska u školu i razmišljanja uopće o takvom događaju. Dakle, kako gledate na to jedno instant rješenje? **Reiner, Željko Zahvaljujem na pitanju. Da, moram reći da smo se tu aktivno uključili i upravo mi nakon što smo i dobili neke konkretne prijave o nekim neadekvatno obavljenim nestručno ja bih rekla obavljenim razgovorima sa djecom od strane roditelja uputili smo Ministarstvu znanosti i obrazovanja preporuku kako je izuzetno važno da takve razgovore, da takvi razgovori budu obavljeni stručno odnosno da je izuzetno za djecu da upravo to da mogu izazvati kontra efekt. Znači izuzetno je važno da oni budu na jednoj razini odnosno da budu stručni. Sami odgojno-obrazovni djelatnici su nam se obraćali odnosno ravnatelji pojedinih škola koji su rekli da nemaju kompetencija za obavljanje takvih razgovora. Znam da se provode edukacije, da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnosno Hrvatska psihološka komora pardon provodi edukacije psihologa. Isto tako i psiholozi to spuštaju na niže. Znači važno je sada da se ne napravi nešto,

pa svi smo svjesni da ovaj moderan način života često puta evo nas znamo mnogi smo roditelji čini da nemamo vremena ili smo često puta dekoncentrirani za posvetiti se djeci i djeca ostaju u jednom zrakopraznom prostoru gdje često puta se prepušteni raznim internetskim opasnostima. A isto tako znamo na žalost sve veću pojavu da u dvorišta škola nesmetano dolaze dileri i na neki način sugeriraju djeci da budu potrošači droge što se više možda događa u urbanim sredinama. Policija, škola, socijalne službe zasigurno čine u granicama svojih mogućnosti. Ne znam koliko ste upućeni u tu problematiku i da li i vi ste u toj koordinaciji za sprječavanja takvih pojavnosti. Hvala. **Pirnat Dragičević, Helenca** Zahvaljujem na pitanju. Naravno pratimo i problem ovisnosti odnosno problem koji se nažalost pojavljuje, a to je problem zlouporabe opojnih droga među našom djecom. Svakako ono što je važno i što apeliramo to je međuresorna suradnja, to je jedan vrlo slojeviti i vrlo složen problem za svaku zajednicu odnosno za svako mjesto i izuzetno je važna međuresorna suradnja. Kada su djeca u pitanju znači to ne može odraditi samo škola, niti samo policija, niti samo, ali važni su i ti preventivni programi. Preventivni, prevencija, prevencija, prevencija. Izuzetno velika važnost širiti znanje, osvješćivati djecu i zapravo im ukazivati na štetnost zapravo svih oblika ovisnosti, a posebice ovog. To je naravno odgojno-obrazovni sustav tu nekako najpozvaniji s obzirom da najveći broj djece ima pristup prema njima, treba osvješćivati i roditelje o tom problemu. Hvala. sigurno kvalitetno, dotakli ste se puno tema, ali evo želim potaknuti na jedno vrlo bitno pitanje. Citirat ću poštovanu zastupnicu Daliju Orešković, branitelji su metastaze karcinoma zajedno sa predsjednikom Tuđmanom hrvatskog društva. Traumatiziranje hrvatske djece prije svega kao hrvatske branitelje, mnoge djece čiji su roditelji ubijeni, nestali, završili u logorima, djeca čija branitelja čija idu u školu njih pitaju da li vi ste ti koji ste karcinom ovoga društva. To je izjava zastupnice Dalije Orešković jednim novinama, citiram. Da li vi i mi svi zajedno, ali vi kao pravobraniteljica imate građanske hrabrosti suočiti se i javno postaviti je li djeca hrvatskih branitelja su drukčija djeca po nekim Dalijama Orešković …/Upadica: Hvala./… javno vas molim i pitam. **Reiner, Željko Zahvaljujem na pitanju. Dakle, ponovno zapravo mislim da se nalazimo u prostoru kakvu poruku šaljemo djeci. da se svi skupa trebamo zapitati kakvu poruku mi kao odrasli šaljemo djeci. Djeca će se ponašati na identičan način kao što se ponašamo mi. Prema tome, dobro treba promisliti u nekim, o nekim riječima odnosno o nekim kvalifikacijama, o nekim uvredama, o nekim o težini tih riječi koje mogu imati koje će svakako doći do djece. Ono što, što moram reći i uvijek se zalažem i uvijek nastojim ukazati svima, svima odraslima da je izuzetno važno promisliti o tome što govore, promisliti prije nego što pogotovo kada se radi o nekom tko je možda i javno ispostavljen kao što sam ja ili bilo ovaj ili vi ili, ili kolegica zastupnica i treba jako dobro promisliti na koji način će se izraziti. Hvala. Prije nego što dam riječ kolegi Paviću, pozdravimo na galeriji studentice i studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Zagreba.

naveli da su prijave i postupanja bila između ostaloga vezano i za sigurnosne, prostorne i organizacije uvjete, naravno i za kadrovske uvjete. Kroz replike se je već problematizirao problem psihologa kojih nema dovoljno, a ja ću problem, pozornost i na problem prostora. Naime, sada je priprema reforma o školstvu u obliku cjelodnevne nastave, pa me interesira kako vi gledate na to s obzirom na činjenice da s jedne strane u školama nemamo dovoljno stručnjaka koji bi trebali raditi sa djecom, a s druge strane djeca će biti još manje sa roditeljima, isto tako uvidom u popis škola koje su se prijavile za eksperimentalni program je evidentno da su se za taj program javile i škole koje sada nemaju uvjete za jednosmjensku nastavu, znači nemaju dovoljno prostora, nemaju dovoljne prave uvjete, a sad bi trebali raditi još duže što znači da će prema njihovim navodima smjestiti djecu u kontejnere. Kako vi gledate na to koje ste preporuke dale, dali ministru? **Pirnat Dragičević, Helenca** Zahvaljujem na pitanju. Mislim da je jedan od preduvjeta da bi zaživjela predložena reforma odnosno da bi uopće došlo do organizacije kako predviđa ta reforma je upravo da škole imaju omogućene adekvatne prostorne uvjete. da su postojali određeni parametri odnosno određeni kriteriji koji su škole trebale zadovoljiti da, koje ne znam da li je potrebno spuštati, ne znam koji je taj parametar nisam se toliko duboko udubljivala u samu prostornu, prostornu potrebu koja je, škole trebaju zadovoljiti kao kriterij za, za ovaj eksperimentalni program, ali svakako ono za što se zalažem je da se poboljšaju prostorni uvjeti odnosno da sva djeca u RH, a vjerujte mi bila sam u brojnim školama nemaju, vrlo, vrlo su različiti uvjeti u kojim se naša djeca školuju.

povredom, povredama prava djece i on je u 2001. godini dosegao brojku od 2.004 nova predmeta. E sad među zaprimljenim prijavama najbrojnije su one prijave koje se odnose na područje obrazovanja, dakle njih 478 i to i na raniji, područje ranog i predškolskog obrazovanja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Ono što mene zanima s obzirom da mi smo jučer dakle održali jednu vrlo, vrlo ja bih rekla dobru tematsku sjednicu, zajedničku dvaju odbora, Odbora za obitelj, mlade i sport i Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu na kojoj smo vrlo konstruktivno raspravljali o postignućima u području predškolskog odgoja obrazovanja vezana za materijalne uvjete, infrastrukturu, kapacitete, broj upisnih mjesta itd. bez obzira. Ovo je izvješće za 2021. Mi smo sad već u 2023.

Pitanje da, jučer je održana tematska sjednica dvaju odbora na kojem smo raspravljali o poboljšanjima, mogućnostima poboljšanja u uvjetima predškolskog odgoja i obrazovanja. Ono što smo se svi zapravo složili da je problem dostupnosti, nejednake regionalne dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Republike Hrvatske. Isto tako da postoji problem i u kriterijima za upis koje treba revidirati, odnosno problem je i financiranja od strane jedinica lokalne samouprave, odnosno rekla bih da tu su, prepušteni su i prepoznavanju važnosti toga jedinicama lokalne samouprave pa bi u tom dijelu bila potrebna neka izmjena. **Reiner, Željko Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, čitajući vaš izvještaj posebno u ovom dijelu koji govori o pravima djece u digitalnom okruženju i u medijima nisam pronašla nešto što sam se nadala da ću pronaći obzirom da je hrvatska Vlada u novom Zakonu o radu pokušala se s tim fenomenom pozabaviti, možda ne adekvatno, ali su barem krenuli u tom smjeru a tiče se djece koji sudjeluju u video uradcima svojih roditelja na osnovu kojih oni zarađuju novac, tzv. influenceri koji svoju djecu koriste u tom video sadržaju. To su maloljetna djeca. Taj video sadržaj se plaća. Ti roditelji na osnovu toga zarađuju. Jesu li tu u Hrvatskoj adekvatno zaštićena prava djece koja se praktički koristi kao radnike koji taj novac ne vide, a i njihova privatnost nije adekvatno zaštićena od strane samih roditelja. Zahvaljujem. **Reiner, Željko Ono što mi susrećemo se i susretali smo sa takvim nekim konkretnim situacijama i konkretnim prijavama. Ono na što smo upozoravali je da je postojeća regulativa neadekvatna, odnosno da je manjkava, i ono na što smo uvijek apelirali, odnosno nastojimo ukazati na važnost roditeljima, a to je roditeljska odgovornost. Nastojimo zapravo roditelje potaknuti na to da promisle koliko je to zapravo uopće dobro za njihovo dijete, bilo kakvo objavljivanje u javnom prostoru, a posebice u tom dijelu ukoliko se i zarađuje uz pomoć dog djeteta. Stipan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice pa sigurno je da je stabilna i uređena obitelj i stabilne, uređene države, odnosno svakog društva pa tako i Republike Hrvatske. I samim time proizlazi i skrb o djeci, briga o djeci jedna od temeljnih i trajnih zadaća svakog društva, svake države. na žalost često puta se o djeci govori tek kad nastanu neki problemi, kad dođu u probleme i onda se pokušava od institucija tražiti rješenja itd. A uglavnom se tu često puta na žalost zanemaruje uloga roditelja koja je po meni doista tu presudna. Često puta se vrlo malo, možda radi sa, na preventivi, na edukaciji roditelja koji su sigurno najodgovorniji za stanje u obitelji, a onda samim time i stanje djece u obitelji i ukupno funkcioniranje te zajednice. Zato bih volio vaš komentar malo koliko će se i u budućnosti raditi uglavnom sa roditeljima? Hvala. **Reiner, Zahvaljujem na pitanju. Svakako ću se složiti sa vama da je obitelj neki nukleus, odnosno ono gdje je prirodno zaštitničko zaštitničko okruženje za dijete, gdje svako dijete odrasta. Međutim, ono što ću se također složiti je da je danas roditeljstvo vrlo izazovno i da se susreće sa nekim novim izazovima u odnosu na neka, hajmo reći prethodna razdoblja. Mislim izazovno je uvijek, ali sada je dodatno izazovno upravo s obzirom na neke novine u načinu života, na preseljenje života u on-line okruženje, na veliki utjecaj

Znači, obiteljski centri su ta mjesta gdje vidimo da roditelji zapravo mogu doći po pomoć ukoliko im je to potrebno. Međutim, isto tako mnogi roditelji ni ne znaju Hvala./… E tu vidimo sad mogućnost uključivanja odgojno-obrazovnog sustava, odnosno kroz roditeljske sastanke možda da se roditeljima ukaže na neke njihove obaveze. **Reiner, li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Čini mi se da da. Poštovana predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović. Izvolite. No, prije nego što započnete govoriti pozdravimo na galeriji, čast nam je pozdraviti izaslanstvo vladinih i visokih vatrogasnih dužnosnika austrijske savezne pokrajine Tirol koji borave u posjetu Hrvatskom saboru i sa sa potpredsjednikom Sabora su Antom Sanaderom. /Pljesak./ Izvolite molim vas. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana pravobraniteljice sa svojom zamjenicom, kolegice i kolege. Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora je na 33. sjednici odbora održanoj 28. listopada 2022. godine razmotrio Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2021. godinu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila pravobraniteljica za djecu aktom od 31. ožujka 2022. godine, Odbor je Izvješće razmatrao kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju pravobraniteljica za djecu navela je kako je Ured u 2021. godini postupao po 2 tisuće i 4 novozaprimljene prijave o povredama pojedinačnih prava djece. Mnoge od prijava odnosile su se na primjenu mjera za suzbijanje Korona virusa. Pored postupanja u 694 predmeta prenesenih iz ranijih godina Ured je radio na tisuću 926 različitih predmeta koji se odnose na opće inicijative, preporuke i izvješća, suradnju s državnim i međunarodnim institucijama, projekte, obilaske ustanova koje skrbe za djecu te ostale redovite poslove Ureda. Rad Ureda odvija se u otežanim fizičkim uvjetima u potresom oštećenim radnim prostorima. Prijave su se odnosile na nemogućnost ostvarivanja obrazovnih prava, ostvarivanje roditeljske skrbi, nasilje nad djecom, zanemarivanje djece, zdravstvena prava, pravosudna prava S ciljem podrške i unapređenja sustava zaštite prava djeteta Ured je sudjelovao u postupku donošenja ili izmjena 38 propisa i 4 strateška dokumenta. Predloženo je ukupno 129 konkretnih promjena u cilju bolje zaštite djece. Usprkos velikom broju prihvaćenih preporuka pravobraniteljice na žalost u provedbi se ne vide pomaci koji bi u bitnoj mjeri utjecali na povećanje prava djeteta. U svom osvrtu pravobraniteljica je osobito naglasila probleme za koje se pokušava iznaći kvalitetnije rješenje, a to je onaj dio koji se odnosi na blage kazne počiniteljima seksualnog zlostavljanja na štetu djece, vršnjačko nasilje koje bilježi značajan porast te zaštita mentalnog zdravlja djece. Također pravobraniteljica je pozdravila osnivanje obiteljskih odjela na sudovima kao pozitivan pomak u zaštiti djece od sustavnog zlostavljanja djece koja sudjeluju u pravosudnim postupcima. Istaknuto je da i dalje imamo 20% djece u riziku od siromaštva te pravobraniteljica pozdravlja usvajanje jamstva za djecu koje evo konačno je krenulo i na razini cijele države. Imenovan je i novi saziv mreže mladih savjetnika i u principu u raspravi koja je uslijedila većina članova Odbora je podržala Izvješće pravobraniteljice za djecu za 2021. godinu. Osvrnuli su se u raspravi na probleme zaštite prava djece pripadnika manjina osobito romske i srpske manjine na probleme vršnjačkog nasilja u kojem ističu potrebu cjelovitog pristupa koji bi uključivao stručnjake odgojno-obrazovnih struka ali i obitelj kao ishodišnu zajednicu. Vezano uz zaštitu mentalnog zdravlja djece istaknuto je kako je i Odbor za obitelj, mlade i sport prepoznao ovaj gorući problem te su održane dvije tematske sjednice koje su urodile i konkretnom mjerom Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je odobrilo prošle godine prijem u radni odnos za 300 novih psihologa u školama. Također je ukazano na potrebu izmjene Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja koji datira iz 1997. godine i predviđa sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja na način da osigurava mjesečno sredstva po djetetu pripadniku nacionalne manjine u odgojnoj skupini za 5-satni primarni program u iznosu od svega 25 kuna. Nakon provedene rasprave članovi Odbora su većinom glasova (9 glasova za i 1 suzdržan) odlučili predložiti Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2021. godinu.

u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Nada Murganić, izvolite.

mi ćemo se sada vratiti točci o, na kojoj smo bili pa ćemo preći, otvaram raspravu i prijeći ćemo na govore u ime klubova zastupnika pa će tako prva u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite.

Značajan dio svog zastupničkog mandata posvetila sam problemima s kojima se susreću djeca i mladi. Dijelom zato što su se ti problemi preklapali i s nadležnošću Odbora za ravnopravnost spolova, a dijelom i zato što sam kao i svaki zabrinuti građanin budno pratila što se događa s našom djecom i mladima i osjećala osobitu potrebu i odgovornost da o tome obavijestim hrvatsku javnost. U tom smislu aktivno sam tražila MUP najnoviju statistiku o nasilju koje se događa između djece i mladih i nad djecom i mladima. S obzirom na najnovije negativne trendove nužno je da cijelo društvo konačno zastane i postavi pitanje što nas je ovdje dovelo jer danas što mnogima nije poznato i nad čime se svi nismo dovoljno zapitali, a očito i nismo dovoljno ozbiljno s ove odgovorne pozicije animirali hrvatsku javnost. Živimo u društvu kojem si volimo tepati da je riječ o društvu sigurnosti štoviše neke stranke tako sebe i brendiraju, ali to je društvo u kojem je djelo vršnjačkog nasilja, kazneno djelo vršnjačkog nasilja naraslo čak 40% 2022. godine u odnosu na 2021. godinu. No, to je nije tek anomalija nego nastavak negativnog trenda od ranije godine gdje je raslo 11%. Kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova moram nažalost upozoriti da udio ženskih počinitelja također polako raste. Od 10% 2020. godine 2022. približavamo se na 14%. Teška tjelesna ozljeda narasla je za 106,7%, a iskorištavanje djece za pornografiju za 81,4%. Nije samo poraslo iskorištavanje djece za pornografiju nego svi oblici seksualnog nasilja nad djecom nažalost godinama su kontinuirano u značajnom porastu. Kako je to moguće? Što činimo mi jer bitna je i samoodgovornost, a što čine nadležne institucije? Kada govorimo konkretno o pornografiji jasno je da je prisutna virtualizacija naše stvarnosti, a da se upravo u iskorištavanju djece za pornografiju vide njezine najokrutnije posljedice i da ona dobiva epilog u kaznenim djelima nad djecom. Kako ćemo to spriječiti? Što se čini da te brojke nestanu da se barem rast smanji ili stagnira? U nekoliko godina koliko intenzivno pratim izvješća MUP-a ne čini se dovoljno. Vrijeme je prvo da sebi pogledamo u oči i da priznamo činjenicu da živimo u društvu u kojem se vršnjačko nasilje povećava i u kojem se seksualno nasilje nad djecom povećava, a da onda kad se suočimo s tom poražavajućim činjenicom koja je poraz svih nas pristupimo ozbiljno saniranju navedenog problema. To nažalost nije jedini problem s kojim se suočavamo kada govorimo o našoj djeci. Ono o čemu je više puta bilo riječi danas, a o čemu je Odbor za ravnopravnost spolova imao i posebnu tematsku sjednicu odnosi se na mentalno zdravlja djece. U tom smislu moja je dužnost da upozorim da, budući da je i samo nasilje manifestacija dubljih problema često mentalne prirode, da u svim mlađim dobnim skupinama imamo i porast pokušaja samoubojstava. Do 14 godina, zatim od 14 do 24 godine za nevjerojatnih 71,4%, a onda dalje i od 15 do 18 godine i od 19 do 25 godine. Porast pokušaja samoubojstava bilježi se u svim mlađim dobnim skupinama. S obzirom na sjednicu Odbora za ravnopravnost spolova koja je održana prije godinu dana zbog porasta pokušaja samoubojstava i to poglavito djevojčica gdje je sva struka upozorila da ne raste samo pokušaj samoubojstava nego raste i samoozljeđivanje na svim razinama i s obzirom da unatoč toj sjednici pratimo i dalje negativne trendove očito je da problem nismo osvijestili i da ne radimo dovoljno. Često se mentalni problemi djece i mladih vezuju uz već navedenu virtualizaciju naše stvarnosti. Kada govorimo o zdravlju nacije pa i cijeloga svijeta, o našem stoljeću često se stručno upozorava da se govori o stoljeću depresije. Mentalni problemi djece i mladih nažalost ne predstavljaju prema upozorenjima sve struke anomaliju kratkoročne prirode. U tom smislu mi je djelomično možemo vezati za sve ono što se dogodilo uz Covid krizu, ali imajući u vidu činjenicu da se prati porast mentalnog oboljenja djece i mladih paralelno s pojavom određenih društvenih mreža vrijeme je da postavimo pitanje i na koji način one negativno utječu na mentalno zdravlje djece i mladih i koja je naša odgovornost u suzbijanju tih trendova? I kad kažem naša odgovornost naravno da prije svega mislim nas kao saborskih zastupnika, ali s obzirom da smo mi u mogućnosti tek upozoriti jer nemamo funkciju izvršne vlasti i odgovornost institucija, ali i odgovornost svih nas roditelja koji često i radije djeci pružamo mobitele koje ne nadgledamo umjesto da se brinemo za ispunjavanje njihovog vremena kvalitetnim sadržajem. Štoviše, s obzirom da su postojale inicijative u različitim odgojno obrazovnim ustanovama da se mobiteli stave izvan funkcije za vrijeme dok su djeca u njima treba javno reći da su te inicijative nailazile na najveći otpor upravo kod samih roditelja. Zašto? Zato što su roditelji zabrinuti i žele imati što veći nadzor nad vlastitom djecom. Međutim, ta ista nesigurnost u koju su i oni uhvaćeni proizlazi velikim dijelom upravo i zbog pretjerane uporabe tih istih mobitela koje nemamo dovoljno hrabrosti nadzirati ili maknuti iz odgojno obrazovnih ustanovama. Stvaramo djecu koja su ovisna o njima, koja su ovisna o sadržaju koji je tamo proizveden, ovisna o svojoj slici na tom istom sadržaju i posljedično djecu sa sve većim brojem mentalnih oboljenja što ponekad, a vidimo i nerijetko, poprima i radikalni oblik gdje vapaj za pomoć završava u pokušaju samoubojstva ili u samom samoubojstvu, to je nešto što ne smijemo dozvoliti jer svako dijete koje smo mogli spasiti i koji sada pati je poraz kompletnog društva. U tom smislu želim istaknuti još nekoliko stvari koje su prisutne u ovom izvješću. U Hrvatskoj je gotovo 20% djece u dječjem siromaštvu, dakle svako 5. dijete koje susrećemo ili da stvar sebi približimo jer smo u društvu prenaglašenih podražaja nedovoljno empatični, svako 5. dijete u vrtiću ili u školi, dijete koje gledamo svaki dan u riziku je od siromaštva ili siromašno. U tom smislu treba snažnije pristupiti društvenim mjerama koje će barem djecu izvaditi iz te pozicije, što znači da njima mora biti osiguran besplatni vrtić, besplatno obrazovanje na svim razinama, kada govorim o obrazovanju ne samo da je besplatan pristup institucijama nego i svom sadržaju koji je nužan da bi se kvalitetno moglo sudjelovati u radu tih istih institucija, od obroka, knjiga i svih ostalih pomagala koja su nužna djeci. Kada govorimo o socijalnim pravima djece izvješće pokazuje da se veliki broj prijava odnosi na nedostatna socijalna prava u pogledu dječjeg doplatka. Kao Klub Mosta snažno se zalažemo za jedinstveni dječji doplatak, tako da ne bi dječji doplatak ovisio o prihodovnom cenzusu roditelja gdje bi zapravo oni koji imaju veća primanja imali priliku i za veće odbitke od poreza i gdje su oni s manjim primanjima zapravo deprivilegirani u primanju dječjeg doplatka. Svako dijete jednako je vrijedno, djeca su naša, naše najveće blago ili za one kojima je ekonomski rječnik draži naš najveći i ključni resurs za preživljavanje cijelog društva jer bez djece nema ni radnika, a nema ni mirovina i to je ono o čemu također trebamo misliti ako nismo u startu dovoljno empatični da bi bili svjesni da moramo djeci i financijski pomoći i pomoći obiteljima da imaju što više djece. U tom smislu Klub zastupnika Mosta traži posebno izvješće o mentalnom zdravlju djece, a od resornog ministarstva traži i konkretne akcijske planove jer nakon što je izašlo šturno, nekakav šturi plan o mentalnom, zaštiti mentalnog zdravlja bez akcijskih planova koji bi trebali uslijediti nakon njega, mi tražimo i posebne akcijske planove za zaštitu mentalnog zdravlja djece, isto kao što tražimo i posebno izvješće o seksualnom nasilju nad djecom, pa da vidimo gdje je stvar pošla po zlu i koje zakone trebamo osnažiti da bi se ovaj ozbiljan negativan trend suzbio. Također, a s time ću i zaključiti, tema o kojoj se nedovoljno govori. Sama pravobraniteljica dala je posebno izvješće o utjecaju pandemije na prava djece. Djeca su za vrijeme pandemije bila na čekanju, a sada je na čekanju rasprava o svim zakinutostima koja su djeca bila izložena za vrijeme pandemije i čini se da ta rasprava prema onome što trenutno stiže stiže od vladajuće strukture i prema zabranama da itko istupa o posljedicama pandemije, kad kažem itko mislim na sve one koji su odgovorni za donošenje mjera, da ta rasprava nije na čekanju nego je suspendirana, bojim se ne do daljnjega nego do zauvijek zato što nekima ne odgovara, onima koji su se brendirali sa sigurnošću i na njoj dobili izbore, da se govori o posljedicama pandemije jer je upravo ova pandemija razotkrila Hrvatsku kao jednu od najnesigurnijih zemalja ne samo u Europi nego i u svijetu ako gledamo statistiku broja preminulih. A što bi tek bilo kada bismo otvorili statistiku povećanja mentalnih oboljenja djece i statistiku porasta seksualnog nasilja nad djecom i iskorištavanja djece za pornografiju jer je pandemija pridonijela virtualizaciji naše stvarnosti? Mi tražimo otvoren i stručan dijalog o posljedicama pandemije na mentalno zdravlje djece i na dokidanje prava djece, ne samo da bi se razotkrilo sve ono što se pogrešno učinilo u vrijeme pandemije nego da se tako nešto na naučenim lekcijama koje se ovdje odbijaju čuti nikada više u budućnosti ne bi ponovilo jer kada su se dječja prava u vrijeme pandemije kršila, ne samo da djeca nisku mogla imati roditelje uz sebe i pri porodu i u trenutku u trenutku zbrinjavanja u bolnicama nego i u onim svakodnevnim životnim okolnostima prilikom prilagodbe na vrtiće. Znate kako su odgovarale nadležne institucije? Nije ih se to tada ticalo, nisu uvažavali preporuke pravobraniteljice nego su da parafraziram govorili o tome da se vrtići snađu najbolje što mogu u skladu sa svojim kapacitetima. Onda to nije bio njihov problem, a danas bi svi propusti trebali biti naš zajednički problem. Zaključit ću s time da je kada govorimo o pravima djece situacija alarmantna, ne ozbiljna nego alarmantna i stoga Klub zastupnika Mosta traži hitno izvješće o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

lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana pravobraniteljice sa suradnicom, državni tajnici, kolegice i kolege. Pred nama je Izvještaj pravobraniteljice za 2021.g., dakle za godinu kad smo već duboko bili u temi korone odnosno covida-19, kad smo već vidjeli sve posljedice koje jesu za godinu kad smo već znali i posljedice koje su na mentalno zdravlje djece izazvalo potres koji je bio u Zagrebu dakle 22. ožujka 2020., a na području Banije i Banovine krajem 2020.g. i ovo izvješće koje je pravobraniteljica dostavila pokazuje svu paletu svih problema s kojim se suočavamo. Dakle, jedno je napraviti dijagnostiku što je, a drugo je da damo smjernice što i kako dalje. Što kaže izvješće? Izvješće kaže sljedeće, da su mjere zaštite od pandemije imali negativni učinak na prava djece u svim područjima njihovog života. Sjetimo se tog perioda kad djeca nisu išla u školu, kad su bila doma, kad su u krajnjoj liniji bila izbezumljena jer su roditelji bili izbezumljeni jel nisu znali što i kako dalje i nije čudo da je to ostavilo traga i na djeci, dakle negativan učinak je i u obrazovanju, i u igri i razonodi, i u mentalnom, i u tjelesnom zdravlju, i u životnom standardu, a bogme i o zaštiti od nasilja. Izvješće pokazuje sljedeće da je 2021.g. se u ustanovama nalazilo 806 djece bez odgovarajuće roditeljiske skrbi što je povećanje u odnosu na 2020. kad ih je bilo 730. Zanimljivo bi dakle izvješće uvijek mislim da treba gledati u kontekstu, treba gledati u kontekstu godina prije i vidjeti što je bilo. Moram se složiti i ne mogu tu zaista zanemariti kao ni mi svi zajedno da je ta 2020.g. bila doba korone, da je bilo doba potresa, da iza toga je krenuo rat u Ukrajini i da sve to i ta mogućnost da vi informacije dobivate u najmogućem dakle u realnom vremenu, da sve te informacije dolaze do djece, da bez obzira koliko izvanjski može izgledati da to nema utjecaj na djecu, ali to ima utjecaj na djecu jel oni zapravo upijaju sve ono što dobivaju informaciju imput od svojih roditelja. Ali da se vratim ovom podatku koji uspoređujemo 2021. i 2020.g., zanimljivo bi bilo znati zašto je to povećanje djece koji su bili u ustanovama i što se je tu dogodilo. Jednako tako nam je izvješće za 2021.g. reklo nešto što ćemo zasigurno i svi mi koji ćemo govoriti u ime klubova, a onda kasnije možda i u pojedinačnoj ovisno kako ko svoj dio rasprave pripremi, da su svi oblici nasilja nad djecom u porastu, da je u porastu obiteljsko nasilje, da je u porastu seksualno nasilje, a bogme je u porastu i vršnjačko nasilje koje se dodatno širi u digitalnom okruženju. I ono što ne mogu ne reći i ono što moram naglasiti da Hrvatska nije dostigla dostatnu zaštitu djece od seksualnog nasilja, da sudski postupci traju predugo, a kažnjavanje seksualnog počinitelja seksualnog nasilja nad djecom nije odgovarajuće. Ono što treba naglasiti i što treba svaki put podcrtati, a to da djeca u susretu sa sustavom pravosuđa su često i žrtve institucionalnog zlostavljanja zbog višestrukog i odgovarajućeg ispitivanja te izostanka pravovremenih i učinkovitih odluka. I ono što podržavamo i mislimo da je apsolutno dobro, a to je što se pravobraniteljica godinama zalaže za osnivanje specijaliziranih obiteljskih sudova u čijoj bi nadležnosti bili svi postupci u domeni obiteljsko pravne zaštite djece uključujući i prekršajne i kaznene postupke te provedbu svih sudskih odluka. Mislim da je dobro u ovoj raspravi da nam je i državni tajnik koji čija nadležnost čuje ovaj posao i mislim da apsolutno treba u budućnosti razmisliti i o i o tome da zaista napravimo korak naprijed. Ja imam često osjećaj da mi imamo izvješće, to izvješće u ovom Saboru čak bude i prihvaćeno i mislim da tu kod takvih izvješća bez obzira s koje strane sabornice netko sjedi prihvati, ali bi bilo dobro da vidimo koji su pomaci u sljedećoj godini. Neki pomaci možete vidjeti u godini koja slijede, neke pomake ne možete vidjeti nego treba neko vrijeme i tu treba biti pošten. Postoji jedan, jedna stvar koja je detektirana, a to je da je značajan porast stradavanja djece u prometu. 2021. godine je 17 djece izgubilo život. Dakle, treba se i pitati zašto, zbog čega, što se tu eventualno može promijeniti i na što se tu treba utjecati. Slijedeća tema koja je dosta važna i o kojoj trebamo govoriti da 20, otprilike 20% djece živi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. Imamo i postavljamo si temu novi Zakon o socijalnoj skrbi da li će smanjiti te učinke. Ono što bi bilo dobro ja često znam naglašavati, dakle Vlada iz ovog izvješća meni se čini da bi trebao biti izvješće pravobraniteljice dakle za djecu ili pučke pravobraniteljice izjava ili nešto drugo i njene analize bi trebali biti nekakav plan i program Vlade što u budućnosti treba ne samo u izmjeni zakonodavstva nego u izmjeni i donošenju nekih strategija ili jednako tako akcijskih planova. Posebna tema je podrška mentalnom zdravlju djece ona zasigurno iziskuje posebnu temu jer svi uvodno kažemo i referiramo se na doba korone, referiramo se na potres. apsolutno se možemo ja sam sigurna svi ovdje složiti, a da je to nedovoljna zaštita mentalnog zdravlja djece. Pogotovo djece s problemima u ponašanju i to je zbog nedostatka stručnjaka za područje mentalnog zdravlja ili manjka smještajnih kapaciteta, a bogme i nejednake dostupnosti na području cijele države. Ono što sam pitala pravobraniteljicu, a nešto što želim i ovdje naglasiti je to da je na mentalno zdravlje djece apsolutno negativno utjecala pandemija, naravno i potresi. Istraživanje Udruge Psihološko proljeće pokazalo je da čak 233 osnovne škole zapošljavaju manji broj stručnih suradnika od propisanog pri čemu psihologa zapošljava samo 43% škola. Jedan dio škola zapošljava dovoljni broj stručnih suradnika, ali im nedostaje stručnjaka određenog profila te ukupno 326 škola djeluje ispod propisanog državnog pedagoškog standarda. U 920 osnovnih škola ukupno je zaposleno 435 psihologa te otprilike 130 tisuća osnovnoškolaca nema pristup psihološkoj pomoći. Jedan psiholog je na svakih 925 učenika. Meni je u odgovoru pravobraniteljica govorila o školi koja ima 9 područnih i negdje oko preko tisuću učenika i jednog psihologa ima za kog je apsolutno jasno da sad kad upisuje kao što ste vi rekli, bavi se upisom djece u prvi razred ovim drugom se, drugim se jednostavno ne može baviti. Jednako tako ravnatelji kontinuirano upozoravaju da nedostaje psihologa i da je potreba u školskom sustavu sve veća. Moram priznati da me u svemu tome apsolutno, neću reći da me deprimira reći ću nekako lakše mi je reći žalosti me. Ja sam išla s jednim zaključkom da se osigura za nastavnu godinu 2022. i '23. da Vlada krene osiguravati dovoljan broj psihologa. Jednako tako apsolutno svjesna toga da ih tržištu imate šta imate, da ih vi ne možete obrazovati u kratkom periodu, ali da možda možete da se međusobno škole mogu dogovoriti, da se možda neke škole mogu uzeti honorarno nekog misleći tad u tom trenutku isključivo na temu pandemije i temu potresa. Vlada mi je na način na koji to onako uspijeva svaki put odgovorit, je odgovorila da nema potrebe da je sve super, da je sve divno, krasno da nema potrebe. Obzirom na sve činjenice koje jesmo, obzirom da ne trebamo zažmiriti ni nad činjenicom što se je desilo u našem neposrednom susjedstvu odnosno što se desilo u Beogradu, ne budi lijena ja sam ponovo krenula i ponovo predložila zaključak da se, dakle da osiguravanjem adekvatne psihološke pomoći odnosno osiguravanje psihologa u školama na različite načine za školsku godinu 2023. odnosno 2024., da se vidi, dakle se vanjski suradnici angažiraju, da se honorarno netko angažira. Živi bili pa vidjeli. Odnosno baš me zanima što će biti u odgovoru ove Vlade, da li će biti copy paste pa će onda opet reći da nema potrebe ili će se ipak možda nekako voditi računa i nešto posebno ili nešto ovaj drugačije definirati. Postoje još dvije teme koje mislim da treba naglasiti i koje, na koje treba definirati, a to je rad s darovitom djecom. Dakle, kad je riječ o radu s darovitom djecom za to nemamo ali ono što nam nedostaje, nedostaje nam određeni uvjeti kadrovski, prostorni, organizacijski i financijski uvjeti. Kad tu malo pogledamo proračun koji je za svaku godinu i onda kad dođete na stavku Ministarstva znanosti ona ima posebnu stavku za rad s darovitom djecom. Ta stavka je sramotna. Sve ovo vrijeme kroz rebalans odnosno oprostite kroz amandmane na proračun nekako vodim računa i pokušavam da se ta stavka malo pojača, naravno lakoćom odbijanja svih drugih amandmana je odbijen i ovaj amandman. Jedno je odbiti amandman, a drugo je u stvarnosti. Dakle, mi zaboravljamo na darovitu djecu koju imamo, na darovitu djecu koja traži još dodatan rad i jednako trebalo bi voditi računa zaista da i to probamo odraditi odnosno da o tome trebamo voditi računa jer to uvijek bude onda angažman pojedinih roditelja, a trebalo bi biti zapravo sustavno rješavanje i nešto što se suočavamo svakodnevno. Znate, neke stvari koje se dešavaju u Americi dolaze do Europe, neke stvari dolaze, pod Europom naravno mislim i Hrvatsku, neke stvari dolaze malo brže, a neke stvari dolaze malo sporije. onim, onoj djeci koja se, pogotovo je riječ o djevojčicama gdje se u Americi bira miss, pa su onda te djevojčice zaista nakaradne jer su napravljeni filmovi, dakle ima niz filmova, mislim da su neki od tih filmova i visoko bili rangirani dobivajući nagrade, a jednako tako malo se okrenite oko sebe, mi smo zaista gledamo neprimjereno oglašavanje. Sudjelovanje djece u promidžbenim aktivnostima, sudjelovanje djece u dakle, u, u, uopće nekakvoj promidžbi pojedinih sadržaja, dakle korištenje djece u komercijalne svrhe, dakle u reklamnim spotovima kad je oglas i vezan uz različite proizvode, te različite vrste oglašavanja. Dakle zato sam i namjerno usporedila sa pričom Amerike i to kako dolazi do nas, pitanje je dana kada će to biti pojačano, a o tome trebamo vodit računa. Prvenstveno moram priznati da kad malo gledate se koriste nešto više i u tu, u tu svrhu djevojčice nego, nego dječaci, ali nema tu i ne bih tu htjela raditi razlike, ali htjela bi na to nama nama svima ukazati, htjela bi da jednako tako o tome svi zajedno malo porazmislimo i malo definiramo i kažemo i jasno osudimo i govorimo da je to neprimjereno. Vi u posljednje vrijeme vidite kad se netko slika sa svojim djetetom ili bilo šta su zamagljene oči i sve ostalo, ali korištenje djece u neprimjereno oglašavanje, korištenje djece u različitim spotovima i reklamnim spotovima treba biti vrlo obzirno i o tome trebamo voditi računa jer to se zaista može uvijek pretvoriti u nešto što niko od nas ne bi htio da se pretvori, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Nada Murganić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora, poštovana pravobraniteljice sa suradnicom, poštovana državna tajnice,

kao uostalom i svi klubovi i svi zastupnici poštujuću ulogu pravobraniteljstva, značaj koji ima u društvu i njezin rad. Ova godina '21. svi smo to ponovili i ponavljat ćemo dok razgovaramo o ovoj temi je obilježena sa životom i radom pod posebnim uvjetima, pod zaštitom od epidemije covida-19, također isto tako to je godina u kojoj su se već osjetile razorne posljedice potresa u Zagrebu, a isto tako i u našim županijama. Međutim, svakako da je jedna i druga nepogoda utjecala u mnogočemu na u ovom slučaju život, rast i razvoj naše djece, međutim isto tako ne trebamo zaboraviti da su brojni problemi koji su spomenuti i koji su navedeni u ovom izvještaju, a prisutni su u našem društvu, su postojali i prije covida, tako da možda se ne bi previše fokusirali samo na taj uzrok, ali da me se ne shvati krivo da i mi i ja i svi mi iz Kluba HDZ-a u svojim raspravama naglašavat ćemo one probleme koji su potencirani potencirani ovom pojavom, a pogotovo su se odrazili između ostalog i na mentalno zdravlje naše djece. Kao i u ovome tako ću se složiti i sa brojnim raspravama naših kolega koji su bili prije mene, da i mi smo zabrinuti za stanje i zdravlje naše djece, brojke govore da postoje brojni upiti, brojni problemi, da postoje čak i vrlo negativni fenomeni kao što je nasilje, zlostavljanje djece i mnogo šta bez obzira na brojke koje su navedene u ovom izvještaju, pa da se radi i o jednom djetetu je puno, a ovdje vidimo da ima značajan upit, značajan broj pritužbi, značajan broj preporuka koje nam sigurno signaliziraju što se to događa u društvu sa našom djecom. Činjenica je da broj prijava, broj pritužbi, broj predmeta, pravobraniteljica je u izvješću navela godinu 2009., pa do 2021., raste, što može značiti i vjerojatno je da su promjene u društvu takove da ima i značajnih i pogoršanja, ali ist…, u odnosu na status djece, ali isto tako što je dobro može značiti da je pravobraniteljica kao institut prepoznata u društvu i da joj se građani zaista sa punim pravom i sa povjerenjem obraćaju i to je dobro. Zbog toga mislim da bi pravobraniteljica, to je moj osobni stav, moguće i većine nas, bude više prisutna u javnom prostoru sa jasnim izražavanjem svojih stavova, preporuka i i davanje mišljenja u javnom prostoru, u medijima, a ne samo kroz akte odnosno kroz dopise kojima ona odgovara na pritužbe, ne kažem da nije, ali bi itekako za zdravlje nacije i povjerenje svih nas to bilo itekako dobro. 2004 premeta je bilo u 2021.g., iz ranijih godina 604 predmeta, evo čisto malo brojke i statistike ovi predmeti od ranijih godina su oni koji su možda dugotrajnijeg postupka ili im je potrebna praćenje duže, dakle zaista se radi za jednu godinu o obimnom poslu. Ono što je važno reći da se te pojave i pritužbe odnose na 2321 dijete odnosno na 391 grupu djece i ono što isto treba posebno naglasiti i znati tko se to obraća pravobraniteljici, to su većinom roditelji koji su zabrinuti za prava svoje djece koja ne mogu regularnim putem odnosno misle da su im uskraćena, a vezana su za odgojno obrazovni sustav, za zdravstveni sustav. Naročito ima i te su vrlo osjetljive pritužbe iz područja socijalne skrbi kao i neke druge, to su uglavnom nemogućnost upisa u onu školu koju žele, neorganizirani javni prijevoz, neorganizirana prehrana u školama što je sada riješeno ovim velikim intervencijom Vlade da svako dijete ima besplatan obrok u školi i mnogi drugi. Također ministarstva, agencije, različite ustanove i institucije sa svojim upitima u obliku možda i intervencija ili savjeta surađuju sa pravobraniteljicom. Ja ću to istaći da je to dobro s obzirom da vapimo za tom međuresornom suradnjom, pa evo i ovo je jedan od oblika suradnje odnosno pravobraniteljica kao medijator može to sve skupa i povezivati, što uostalom i čini. Ono što bi posebno istakla, a nešto što je zaista zabrinuti se, to su ugrožena osobna prava djeteta. Već je spomenuto stradavanje djece u prometu, već je spomenuto što je posebno tragično zanemarivanje djeteta kao i posljedica smrt djeteta radi jednog od najgore zanemarivanja odnosno nasilja u obitelji i to je nešto zbog čega se trebamo uvijek zabrinuti, nažalost to je i dalje prisutno i te brojke i dalje rastu. Djeca također imaju pravo na svoju privatnost i to je kolegica maloprije isto tako elaborirala kroz prisutnost i prikazivanje djece u medijima u medijskom prostoru što je što je itekako važno, na to trebamo biti itekako osjetljivi, na to po meni treba pravobraniteljica odmah reagirati kada se uoče nekakve neprikladne i neprimjereni sadržaji i načini i objavljivanja bilo kakovih sadržaja da su vezeni za djecu, iznošenje njihovih imena, njihovih obiteljskih prilika i prigoda. Mislim da poneki puta i roditelji u želji da postignu možda i ostvare neka prava u suradnji sa medijima i na taj način izlože djecu medijskom medijskoj izloženosti što nije nikako, nikako dobro. Djeci onda kod njihovih vršnjaka stvara dodatne teškoće što trebamo u svakom slučaju izbjegavati. Puno primjedbi ima i to je vječna tema u sustavu socijalne skrbi, pravo na život s roditeljima, određivanje roditeljske skrbi, davanje skrbništva jednom odnosno drugom roditelju i u obiteljsko pravnoj zaštiti to je sigurno jedan od najosjetljivijih poslova, najodgovornijih poslova i tu treba biti vrlo i spretan, spretan, vrlo educiran uz potporu drugih resora prilikom donošenja odluke i vrlo često pravobraniteljica sigurno tu intervenira i prema roditeljima, ali i prema centrima za socijalnu skrb, trebaju biti stručni radnici i visokokvalificirani, visoko educirani i kadrovski jako dobro ekipirani jer nije tu čak niti takove odluke mogu u budućnosti zaista u značajno obilježiti budući rast i razvoj svakoga djeteta. Kada govorimo o kadrovima i danas i u zadnje vrijeme se pozivamo da su nam neophodno, da, upravo takove pomagačke neregulirane profesije su nam itekako potrebne bile uvijek u društvu. nažalost uvijek smo na neki način malo upisivali socijalnih radnika, malo upisivali logopeda, imali smo nedavno i tu raspravu, psihologa, o dječjim psihijatrima da ne govorim koliko ih malo ima. Evo i Ministarstvo znanosti je donijelo odluku da se 200 jučer je bilo na raspravi tematskoj sjednici stručnih radnika odnosno odobri zapošljavanje u školama. Kada smo govorili o Zakonu o socijalnoj skrbi isticalo se da se je u jednoj godini više od 200 stručnjaka odobrilo za zapošljavanje, govorimo i o tome da bi mogli i trebali možda se uključiti u nekakav honorarni rad, mislim da će to sve skupa ako se i ovo zaposli i počne raditi i biti dobro, međutim nedovoljno za onaj standard koji želimo postići, a isto tako i za one probleme koje želimo sanirati. Međutim, kada govorimo o tim problemima dobro je govoriti i o tome da trebamo tu prevenciju raditi ne samo kroz institucije odgojno obrazovane ili predškolske ili školske nego i kroz suradnju i edukaciju sa roditeljima. Doprijeti do roditelja to nam je zaista najvažnije prepoznati obitelji koje ne mogu na neki način se nositi sa svim problemima koje smo sad ovdje naveli, a isto tako i sa problemima koje one imaju, ako spomenemo da su nam djeca i u riziku od siromaštva njih 18% i mnogi drugi problemi. Dakle, postoji jedna i da ne kažem odgovornost da ne uvrijedim nikoga nego i obaveza da svi zajedno trebamo osvijestiti da živimo u jednom vrlo zahtjevnom i novom vremenu i tu sa svih razina, a i iz obiteljskih okruženja, to ću sada posebno istaći. To ću sada posebno istaći je važno imati obitelji i potporu. Obiteljski centri pri centrima za socijalnu skrb su formirani u svim našim županijama i oni imaju ulogu savjetodavnu, preventivnu, ulogu medijatora i svakako ih treba upućivati građane na pomoć, odgojno obrazovne na pomoć djeci i roditeljima, ali isto tako pozivam i te institucije da se otvore građanima, da ih pozivaju na suradnju, da organiziraju javne skupove, javne tribine, okrugle stolove, da se probiju kroz lokalne medije to je neki puta puno lakše i kroz jedinice lokalne i područne samouprave, to je puno lakše nego sa državne razine i da svi zajedno se okrenemo ovoj problematici s ciljem prepoznavanja novih problema. Kada govorimo o nasilju naravno da je ono zastrašujuće ako je to seksualno naselje, ako je to, ako nažalost, nažalost događa i u najbližim obiteljskim krugovima, to su te tamne brojke koje možda nikada nećemo znati ili otkriti, ali ima još nešto što je teško isto tako kontrolirati i prepoznati to je Internet odnosno cyber nasilje. I u tom smislu smislu treba itekako educirati roditelje da to prepoznaju. Događa se da su nam i vrlo mala, djeca malog uzrasta vrlo spretna na toj tehnologiji i u služenju mobitelima odnosno internetima i da tu roditelj niti zna kako bi kontrolirao, niti zna kako bi pratio svoje dijete. To je isto jedna tema koju treba u svakom slučaju obrađivati i upućivati. Svaka policijska uprava ima, tako je meni rečeno ili bi trebala imati odjel koji se bavi nasiljem nad internetom i zaista na nekoliko javnih tribina na kojima sam sudjelovala osnovnoškolci su itekako svjesni problema kojih se susreću i nažalost već su neki od njih i bili žrtve nasilja takvog preko interneta ali nesvjesni prenošenjem tih poruka, slika postanu i sami počinitelji. To je jedno nažalost uz sva ova nasilja koja imamo vršnjačko, seksualno, psihološko, ekonomsko jedno novo doba, jedno novo vrijeme kojima trebamo posvetiti svoju pažnju. Bez obzira sa kojeg kluba imamo raspravu složit ćemo se svi da nam je ne samo u našim ajmo reći srcima i mislima nego da imamo i obavezu štiti djecu, omogućiti im normalan i sretan rast i razvoj. Vlada u svojim nekim strategijama, segmentima, odlukama, zakonima donosi dobre odluke koje idu u tom pravcu, međutim puno toga je još na svima nama. Nešto više ću u pojedinačnoj. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, govorit će poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora, poštovana pravobraniteljice sa suradnicom, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Kad imamo Izvješće pravobraniteljice za 2021. godinu u kojem ja moram priznati da nalazim jako puno korisnih stvari i mislim da je izuzetno kvalitetno napravljeno. To je, to nije izuzetak nego pravilo, jedino uz ove materijale stiglo, stigao nam je jedan uradak, jedan materijal pod nazivom Djeca na čekanju koji je također pripremila, pripremio Ured pravobraniteljice za djecu. Ja se isto moram zapitati jesu li naša djeca na čekanju, ako mi danas u drugoj polovini mjeseca svibnja 2023. raspravljamo o izvješću koje je za 2021. Prošli smo i na odboru ovo izvješće i moram priznati da sam već i zaboravila, pa kad sam se pripremala za raspravu morala sam ponovo uzeti izvješće da se prisjetim, da se nekako vratim, da se teleportiram u tu 2021. godinu kako nam je tada bilo, kako smo živjeli, koje su okolnosti bile jer sve smo mi to pomalo i zaboravili. Jel kako idu nekakve nove situacije, kako idu novi problemi, nove krize već smo pomalo zaboravili da ta 2021. je bila izuzetno bremenita i još smo živjeli u onim Covid mjerama koje su također ostavile traga i na našoj djeci. Ono što je evo već na samom početku izvješća i što je uistinu alarmantno to su ti smrtni slučajevi koji, koji su obilježili tu godinu. Znači ubijeno troje djece, sedmero počinilo suicid i 63 pokušaja samoubojstva djece. Prošle godine smo imali zajedničku sjednicu sa Odborom za ravnopravnost spolova i tada smo upravo se dotakli tog problema gdje nam raste pokušaj, broj pokušaja samoubojstava djece. Bila je poštovana državna tajnica i tada, dosta smo detaljno o tome govorili, neki su nam čak i zamjerili da o tome ne treba govorili javno, ali o tome treba govoriti javno. To je problem. Nemojmo ga gurati pod tepih. Ako nam djeca dolaze u takvu situaciju da pokušavaju učiniti suicid onda se mi kao društvo moramo zapitati što ih je nagnalo na to, zašto se to događa i u konačnici moramo toj djeci pomoći jer oni su ipak samo djeca. Dakle, ono što i pravobraniteljica kaže u nekim slučajevima odgovornost je uz roditelje također i institucija, ali u konačnici i društva u cjelini, a tu je odgovornost upravo na nama. Znači na odraslima koji kreiramo uvjete u kojima djeca žive. Ono što je tu godinu obilježilo uistinu je ta epidemija korona virusa koja evo konačno završila, prije tjedan dana ako se ne varam, obilježen je kraj epidemije i Svjetska zdravstvena organizacija je također objavila kraj pandemije tako da mi se sad moramo zapitati što se događalo te dvije godine. Nekako se primijeti se u medijima da glavni akteri baš ne bi htjeli o tome razgovarati, to je činjenica. Nema ih nešto. Prije su bili svaki dan u 12,00 sati kao što naše bake gledaju turske sapunice tako je ova tiskovna stožerna u 12,00 bila evo nas tu smo svaki dan su bili na TV-ima, svaki dan su dolazile neke nove mjere, svaki dan smo znali kolko je zaraženih, koliko je preminula, sada odjednom sve to nije važno gotova je epidemija. Ali moramo se zapitati koje mjere su valjale, koje nisu valjale, ako nam čak i primarius Capak koji je bio jedan od glavnih i odgovornih izjavljuje da se dosta griješilo. Pa hajdemo reći što su bile greške, da to cjepivo da su bila daleko veća očekivanja i da je cjepivo u konačnici bilo jedno veliko razočarenje, pa zašto je njegova prva suradnica tražila da se cijepe djeca mlađa od 12 godina onda? Pa kad su se roditelji bunili onda je to nekako otišlo u zapećak. Zašto se to guralo? Zašto se naručivalo to cjepivo? Mi smo prije dvije godine napravili baš na inicijativu pravobraniteljice tematsku sjednicu o mentalnom zdravlju djece u pandemiji, prije dvije godine su stručnjaci koji se time bave godinama izjavili kako je pet do dvanaest, prije dvije godine i sada čujem neke kolege koji su tražili da mjere budu još gore, još čvršće, zatvori nas sve u kuću, djeca sva na on line nastavu evo njih sjetili se sad oni govore o mentalnom zdravlju djece, pa su nešto strašno zabrinuti. Prije dvije godine smo rekli da imamo s tim problem. moram napomenuti da nas je nadležno ministarstvo čulo, rekli smo da je on line nastava problem, da on line nastava mora biti izuzetak, a ne pravilo i na svu sreću, na svu sreću pa gospođa Divjak više nije bila ministrica, gospodin Vrdoljak nije morao spašavat obrazovni sustav, pa nas je ministarstvo čulo i naši učenici su preko 90% vremena proveli u svojim školskim klupama i to treba otvoreno reći. Još prije dvije godine smo ukazali da nema dovoljno stručnih suradnika da nema psihologa. Prošle godine je ministarstvo odobrilo zapošljavanje 300 novih psihologa. Nemojmo zaboraviti da je upravo Milanovićeva vlada stavila zabranu zapošljavanja stručnih suradnika u škole. Ima nas koji malo duže pamtimo. Jesu li te mjere ostavile traga na našoj djeci? Itekako, itekako. Pričamo dosta o on line tom okruženju ili kako mi roditelji volimo reći o tim ekranima s kojima su naša djeca okružena, sa mobitela na tablet, sa tableta na računalo i mi smo se našli u situaciji i sad čujem ono trebali bi roditelji ovo, pa mi smo se našli u situaciji da djetetu staviš onaj family link ograničiš mu vrijeme pa gledaš na kojoj aplikaciji je i ide pokušavaš njegovu izloženost tim ekranima kako bi mu sačuvao vid i mentalno zdravlje smanjiti na najmanju moguću mjeru, a onda mu daju tablet u školu, onda ga prebace na on line nastavu i onda je to dijete na on line nastavi od ujutro do navečer jer eto jedan učitelj pošalje nešto ujutro, jedan u podne, treći popodne, četvrti navečer i kaže hajde kontroliraj to. Naravno da mnoga manja djeca nisu mogla ni sama na taj način pratiti nastavu pa je tu bio potreban i angažman roditelja koji nije mogao biti dovoljan jer i oni su imali svojih problema, morali su raditi svoj posao i činjenica je da smo mi, negdje sam pročitala, preko 200 milijuna kuna je otišlo za te tablete. Moja kćer ga je zadužila u 5. razredu osnovne škole i kad sam pročitala taj podatak ja sam je pitala gdje je školski tablet. Odgovorila mi je pa u školi jel, pa ja kažem jel ga koristite u nastavi jer vidim da ga kod kuće ne koristi. Kaže ne, mi to uopće ne koristimo u nastavi, ne znam mama di je to, to je negdje u nekom ormaru lijepo pod ključem. Preko 200 milijuna kuna. nemamo novaca za stručne suradnike, ali bilo je jako važno kupiti tablet svakom učeniku koji možda neki koriste. Evo mal mi je uzorak neću izvoditi nekakve generalne zaključke, ali činjenica je da bez ploče, bez krede, bez knjige, bez bilježnice nema usvajanja znanja. Svaka čast svim ovim pomagalima, to mogu biti samo pomagala i ništa drugo. Dakle, 2021. je takva, znači još uvijek je bilo jako puno mjera vezano za covid i o tome moramo govorit. Ja moram pohvalit pravobraniteljicu jer je ona vrlo otvoreno od samog početka ukazivala na sve negativne aspekte mjera koje su vezane za djecu. Možda nekad to nije bilo dovoljno glasno, možda ju mediji nisu popratili, ali imala je isti stav na početku epidemije u sredini i na kraju, nije ga mijenjala i moram je pohvaliti zbog toga. U izvješću se pravobraniteljica dotakla još jedne bolne teme, a to je djeca u ustanovama, udomiteljstvo, nama se te godine povećao broj djece u ustanovama, udomiteljstvo, ja se nadam, evo nema nam više predstavnice tog ministarstva, ali nadam se da je novi zakon nekakve pomake napravio jer smo po onom starom zakonu imali jedan zastoj što se tiče udomitelja i kolko smo dobili nekakve informacije na odboru pozitivnih pomaka ima jer udomiteljstvo koje je u principu poziv je nešto što treba poticati, zato smo i predložili da se i obilježi jedan dan posvećen njima jer to je nešto što je izuzetno važno i nešto što treba dodatno cijeniti. Što se tiče spolnog iskorištavanja djece, što se tiče vršnjačkog nasilja, ovi podaci koje ovdje čitamo su uistinu zabrinjavajući i ono što ja moram reći to je vezano uz jedna slučaj iz grada Osijeka, iz Osječko-baranjske županije iz koje ja dolazim, gdje je osuđeni pedofil dobio kaznu koja je bila rad za opće dobro i bio je smješten čak u instituciju u kojoj su djeca koja imaju poteškoće u razvoju ako se ne varam. Tada sam tražila od ministarstva sve podatke gdje su znači osuđeni pedofili, nažalost to nije bio izdvojen slučaj. U kontaktu sa pravobraniteljicom vidimo da to nije izuzetak nego nam se to ponavlja iz godine u godinu i to je nešto što se mora riješit, nedopustivo je, al uistinu nedopustivo da ijedan pedofil dođe u kontakt sa djecom pri odsluženju kazne. U potpunosti se slažem ovdje sa pravobraniteljicom koja već godinama ukazuje da su te kazne preblage, da su one često za društv…, nekakav rad za opću korist, gdje se onda oni vrlo brzo i brišu iz te evidencije, a kad pričate sa stručnjacima oni vam vrlo jasno kažu da je to nagon koji ne može nestati nego se samo može naučiti kontrolirati i ono što oni predlažu su isključivo i jedino zatvorske kazne uz psihološki tretman, psihijatrijski. To je jedini način da se ti ljudi dovedu u nekakav društveno prihvatljiv okvir. To kažu stručnjaci, to ne kažem ja jer kad je bio taj slučaj u Osijeku onda sam si dala malo truda i onda sam nekako se malo više posvetila tome. Hoće li se to i u našem zakonodavstvu staviti, evo ja apeliram i na pravobraniteljicu da kontinuirano zajedno radimo na tome kako bi se to područje reguliralo u skladu s onim što kaže struka, samo u skladu s onim što kaže struka jer ovo što trenutno imamo nije prihvatljivo i nije na dobrobit naše djece. Također je različiti tretman i neujednačeno postupanje škola kada je u pitanju vršnjačko nasilje i to je nešto o čemu treba govoriti i to je nešto što ravnatelji moraju osvijestiti da oni moraju postupati po protokolu koji je usvojen, a ne da imamo situacije kao ovu zadnju iz Karlovca gdje se guraju stvari pod tepih. Vršnjačko nasilje nam je u porastu, ne samo u online zajednici, nego i ovo, ono brutalno fizičko nasilje. Škole često znaju kako bi zadržale određene Škola prijatelj djece, Nulta tolerancija na nasilje, se ponašati na taj način bit će to sve u redu, neće biti sve u redu, te stvari se moraju rješavati, a ne gurati pod tepih i to je ono gdje isto apeliram na pravobraniteljicu da da kontinuirano radi pritisak da se radi po protokolima koji su, koji nisu doneseni bez veze, oni su, mi smo ih donijeli da bi se djeca zaštitila i da bi to okruženje u kojem oni odrastaju bilo, bilo sigurno. Ima tu još dosta toga, još ću u pojedinačnoj raspravi, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika SDSS-a govorit će poštovana zastupnica Dragana Jeckov, izvolite. pravobraniteljice, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege, uvaženi potpredsjedniče HS. Ponovno Ponovno kao i u replici ističem da je pomalo nezahvalno raspravljati o ovom izvješću iz 2021., i spominjanje nekih činjenica u okviru ove rasprave ne da nije aktuelno već gotovo i da gubi smisao posebno treba istaći činjenicu da govorimo o jednoj posebno osjetljivoj i ranjivoj grupi kakva su djeca i mišljenja sam da ovi izvještaji moraju u najkraćem mogućem roku biti ovdje ovdje pred nama u sabornici gotovo godinu za godinom. Izvještaj već kao što smo imali prilike čuti je vrlo opširan, sistematičan, standardno detaljan i standardno kvalitetan na šta nas je pravobraniteljica, aktuelna pravobraniteljica za djecu i na neki način i naviknula. Svaki prigovor u tom smjeru jednostavno je bez pokrića iz izvještaja je samo i isključivo vidljivo da je on pokazatelj da stvari nisu postavljene kako treba i da problema ima, ali tu su i upute odnosno smjernice za djelovanje nas kao pojedinaca, ali i nas kao društva i države u cjelini. Pravobraniteljica za djecu, ali i neke druge institucije pravobraniteljica su u Hrvatskoj dakle mogle bi se opisati jednom riječju a ta riječ je objektivnost. Zato je važno da na njih ne utiču dnevnopolitička previranja i važno je da one ostanu suverene u odlučivanju, ali glasne u zahtjevima zaštite onih koji su najranjiviji. U tom kontekstu mislim da moramo svi biti svjesni da održavanje ovako visoke razine kvalitete pravobraniteljskih usluga sigurno da zahtijeva kadrovska i financijska pojačanja. Ne sumnjam da će pravobraniteljica i njihove suradnice i suradnici nastaviti raditi na ovoj razini, ali spomenuta pojačanja ipak bi to njihovo djelovanje olakšalo. U svjetlu nedavnih događaja u Republici Srbiji i dva stravična masakra ne mogu prvo ne primijetiti strahovit podatka iznesen u ovom predmetnom izvještaju koji govori o podacima MUP-a iz 2021.g. da je ubijeno troje djece, da je sedmero počinilo suicid, a evidentirano je i 63 pokušaja samoubistva. Ova činjenica zaista je strašna i baš poražavajuća. Kako sam ranije rekla pravobraniteljica je ispravno navela da dobar dio odgovornosti za ove smrti snose i institucije, ali i društvo u cjelini jer društvo i stručnjaci ponekad imaju previsoku toleranciju na loša ponašanja roditelja prema djeci. Detektiranje problema odnosno reakcije nadležnih o kojima ovisi daljnja sudbina djece moraju biti brže i učinkovitije. Dugotrajnost donošenja sudskih odluka i predugo čekanje na njihovu provedbu, neodgovarajuće provođenje postupaka, nedostatak smještajnih kapaciteta za djecu koja se trebaju izdvojiti iz obitelji nažalost i ponekad samo stvaraju prostor za ponavljanje tragičnih situacija. U tom kontekstu zabrinjava i podatak da je Ured pravobraniteljice za 2021. primio čak 30% više prijava nasilnog i zanemarujućeg ponašanja prema djeci u odnosu na 2020., dakle 269, a u tom ponašanju bilo je izloženo 448 djece. Primili su i 76 prijava kršenja dječjih prava zbog nasilja u obitelji. Rješenje odnosno smanjenje broja ovih situacija moguće je jedino prevencije i ona je naravno uvijek ključ, ali je jako teško reći što to konkretno znači i o ovoj temi ipak odgovor treba treba nam dati struka. Zabrinjavajuće je što nedostaje dječji psiholozi, psihijatri koji bi pružili podršku uslijed sve veće potrebe za zaštitom mentalnog zdravlja djece. Poseban dio izvještaja pravobraniteljica je posvetila pravima djece pripadnicima srpske nacionalne manjine, pri čemu se praćenje zaštite prava djece pripadnika srpske nacionalne manjine najvećim dijelom odnosi na prijave vršnjačkog nasilja između učenika različitih različitih nacionalnosti srpske i hrvatske pretpostavljate. U ovom problemima, a nekad i u onima koji nisu spomenuti u izvještaju razgovarala sam nekoliko puta sa pravobraniteljicom i drago mi je da je ona razumjela potrebu koja postoji i reagirala promptno obavijestivši sve nadležne institucije, centre za socijalnu skrb, policiju, nadležno ministarstvo i prosvjetnu inspekciju. Ona je tada školi u Vukovaru predložila zapošljavanje stručnog kadra te je sa vremenskim odmakom vidljivo da je situacija se zaista popravila što je svakako dobro i pohvalno te većinu zasluga pripisujem upravo pravobraniteljici za djecu. Međutim, ja u ovom dijelu izvještaja imam određene rezerve kada je u pitanju obrazovanje nacionalnih manjina. Pravobraniteljica je navela kako se nastava za učenike srpske nacionalne manjine odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu odnosno po modelu A obrazovanja te je praktički odvojena od nastave za učenike hrvatske nacionalnosti. Dalje u izvještaju stječe se dojam kako se odvojeno školovanje djece prema etničkom načelu pojavljuje kao ilustracija opće podijeljenosti u ovom slučaju u Vukovaru. Preporuka je išla u pravcu da se u procesu promišljanja oko usvajanja drugačijeg modela obrazovanja u Vukovaru vodi računa o rješavanju postojećih problema u manjinskom obrazovanju poput zastarjelih nastavnih planova i programa, neodgovarajućih udžbenika, manjka udžbenika na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, nedostatku stručnog kadra, organizacije i prijevoza učenika na dodatnu nastavu, preopterećenosti učenika i Ja u ime svojeg kluba moram reći da dobar dio ovoga ipak ne stoji, to je lako i provjerljivo. Kako kurikulumi i udžbenici postoje da se osuvremenjavaju, a stručnog kadra definitivno manjka u gotovo svakom dijelu obrazovanja i neće nam manjkati ukoliko se osigura odgovarajuće mogućnost obrazovanja na jeziku i pismo. Jednostavno ne mogu, a da ne kažem nekoliko rečenica o ovoj temi i da ih ponovim, iako sam to činila više puta u javnom prostoru, da djeca u vukovarskim osnovnim i srednjim školama idu u iste zgrade, uče iz istih udžbenika osim što su za učenike koji idu na nastavu po modelu A ti udžbenici prevedeni na srpski jezik i ćirilično pismo i da su odobreni od strane Ministarstva obrazovanja RH i što je najvažnije da djeca međusobno se druže. I važno je da se djeca time ne opterećuju jer većina roditelja današnje djece u vrtićima i ranijim razredima zapravo rođena puno godina iza rata. Nejasno mi je zbog čega se konstantno u pitanje dovodi pravo djece pripadnika nacionalnih manjina na obrazovanje na materinjem jeziku i to samo isključivo kada su u pitanju djeca srpske nacionalnosti. Kada su u pitanju druge manjine tada nije problem fizički odvojena škola kakve recimo imamo kod naših kolega u Istri ili Mađara u Osijeku i Baranji. Mnogima kao i meni sigurno nisu problematične ovakve škole kakve sam upravo spomenula jer mislim kako je manjinsko obrazovanje jedini garant očuvanja nacionalnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina. Pritome su modeli manjinskog obrazovanja regulirani mnogobrojnim međunarodnim konvencijama, a još detaljnije uređen domaćim zakonodavstvom, a u prilog kvaliteti obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina govore i rezultati koji na natjecanjima postižu učenici koji se školuju na manjinskom jeziku i pismu. očito je da je problematično samo obrazovanje pripadnika srpske nacionalne manjine i to je nešto što svakako ne bi smjelo biti na poseban način odvojeno od načina obrazovanja drugih nacionalnih manjina. Kada sam spomenula obrazovanje pravobraniteljica je dobro detektirala probleme kod predškolskog odgoja, a to su među ostalim nedostatak za upis djece u neki od programa predškolskog odgoja, nemogućnost ostvarenja upisa djece zbog neispunjavanja kriterija za upis kao što su mjesto prebivališta, dob ili zaposlenost roditelja, različite načine sufinanciranja boravka djece od strane osnivača i drugo. Jučer smo na zajedničkoj sjednici saborskog Odbora za obrazovanje i Odbora za obitelj čuli zaista korisne informacije i upute kako predškolski odgoj, odbor, predškolski odgoj koji je krucijalno važan za razvoj djeteta učiniti dostupnim svima bez obzira na područje u kojem živi ili da zaposlenost roditelja odnosno njihova prebivališta ne može biti osnovni kriterij. Pored nas samih zaštiti ih trebaju i institucije, a one kao što smo imali priliku čuti ponekad zakažu jer pravobraniteljici koja im skreće pažnju na probleme putem preporuka kojih je kao što sam rekla u 2021. bilo 86 poneki čak i ne odgovaraju i to je ono što je zaista veliki problem i što je nedopustivo jer pravobraniteljici ne da treba odgovoriti nego treba sve njene preporuke zaista i u potpunosti u potpunosti prihvatiti i realizirati. Klub zastupnika SDSS-a će prihvatiti izvještaj za 2020. godinu, na tome, na ovom izvještaju čestitamo, a kada je u pitanju obrazovanje na srpskom jeziku i pismu i činjenice koje su, koje su ovdje iznijete prihvaćamo sa ogradom. Hvala kolegice Jeckov. Gospođa Irena Šimunić, Klub zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, kolegice i kolege, pred nama je Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2021. godinu koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila pravobraniteljica za djecu aktom od 31. ožujka 2022. godine. Moram reći da o predmetnom izvješću raspravljamo već danas u trenutku kada je već i Hrvatskom saboru u skladu s odredbama Zakona o pravobranitelju pravobranitelju za djecu podnijeto i 20 izvješće o radu pravobraniteljice za djecu koje donosi pregled stanja prava djece u Hrvatskoj tijekom 2022. godine. Ovakvo postupanje nije dobra poruka jer se može protumačiti da aktivnosti i rad Ureda pravobranitelja za djecu u praćenju, zaštiti i promicanju prava djeteta nije na listi prioriteta što je apsolutno neprihvatljivo i takvu praksu treba prekinuti zauvijek. Djeca su prioritet sviju nas. Izvješće je istovremeno i pohvalno zbog svoje sveobuhvatnosti i ogromnog angažmana pravobraniteljice u svom radu, ali i zabrinjavajuće jer pokazuje neugodne istine o tome koliko se problema iz ovog područja u Hrvatskoj tretiraju kao nedovoljno relevantni. Mnogi podaci koje saznajemo iz ovog izvješća itekako su alarmantni i zahtijevaju pažnju i rješavanje bez odgađanja. Prema podacima izvješća dječja pravobraniteljica zaprimila je najviše pritužbi za kršenje prava djece koja se odnose na obrazovanje, zatim na ostvarivanje roditeljske skrbi, a onda i vezano za nasilje te zanemarivanje djece. U obrazovnom području 2021. godine je opet obilježila pandemija i nastava na daljinu. Tu se do izražaja došlo socioekonomske razlike gdje određen broj djece nije imao adekvatnu opremu ni uvjete za praćenje nastave, a neki od njih ni pristup internetu. Naravno na proživljen, nastavno na proživljeno iskustvo poželjna je i potrebna sveobuhvatna analiza koja će zabilježiti pouke iz pandemije kako bi u budućnosti u takvim uvjetima najbolje znali zaštiti interese djece. Zabrinjavajuća je činjenica da su u odnosu na ukupni broj pojedinačnih prijava, prijave u području odgoja i obrazovanja što predškolskog, osnovnoškolskog te srednjoškolskog u 2021. bile najbrojnije što uključuje čak 478 pojedinačnih prijava, povreda prava povreda prava djece. Prijavama je bilo obuhvaćeno 349 djece i 165 grupa djece što odgojno obrazovnih skupina, razreda ili ustanova. Velik broj pritužbi odnosio se na povrede prava djece uzrokovane posljedicama pandemije Covida-19. Također, prijave zbog diskriminacije u području odgoja i obrazovanja i dalje ukazuju na nerazumijevanje i neprepoznavanje diskriminatornog diskriminatornog postupanja u praksi, i praksi od strane pojedinih odgojno obrazovnih radnika te izostanak njihove pravovremene i primjerene reakcije u odnosu na djecu. Potrebno je i dalje snažno raditi na suzbijanju i sprječavanju predrasuda prema pripadnicima manjinskih skupina, te kontinuirano educirati predstavnika javne vlasti, posebno JLPRS, odgojno obrazovne radnike odgojno obrazovne radnike i kadrove u sportu o pravima djeteta i zabrani diskriminacije. Veći broj prijava odnosio se na obrazovanje djece s teškoćama u razvoju, najčešće u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, posebno u području poštivanja i provedbe primjerenog programa obrazovanja što je bila okosnica i u srednjoškolskom sustavu. U odnosu na predškolski sustav odgoja i obrazovanja prava djece s teškoćama u razvoju najčešće se krše u području upisa u vrtić, skraćivanja opsega boravka i osiguravanja podrške pomagača u vrtiću. Potrebno je zakonski regulirati model podrške u vidu pomagača u vrtiću, te ujednačiti postupanja i kriterije za upis djece s teškoćama u razvoju u vrtić. Također su nužna dodatna ulaganja u stručna usavršavanja odgojno obrazovnih radnika, što će pridonijeti povećanju kvalitete odgojno obrazovnog uključivanja učenika s teškoćama. S ciljem veće dostupnosti i šireg spektra usluge za djecu s teškoćama, posebice usluge rane intervencije potrebno je pojačati aktivitet povjerenstva za ranu intervenciju u Hrvatskoj. Zabrinjava i činjenica da velik broj darovite djece prolazi kroz odgojno obrazovni sustav, a da ih se ne prepozna i ne pruža im se odgovarajuća podrška u razvoju njihovih punih potencijala. Pred svima nama velik je izazov i odgovornost u pravovremenom prepoznavanju darovite djece, odgovaranju na njihove potrebe, ali i u osiguravanju svih uvjeta uključujući i prilagođavanje odgojno obrazovnih programa koji će biti poticaj za razvoj njihovih osobnosti i talenata. Nužna su veća ulaganja na lokalnoj razini za potrebe darovite djece. Pandemija covid-19 odrazila se unatoč iznimnim naporima zdravstvenih radnika na ostvarivanje zdravstvenih prava djece u pogledu dostupnosti uvjeta u kojem su usluge pružene, neizvjesnosti zbog otkazivanja dogovorenih termina. Ostali problemi odnose se kao i prethodnih godina na nedovoljan broj stručnjaka u sustavu zdravstva, njihovu dostupnost djeci, problem komunikacije između roditelja i zdravstvenih djelatnika, te teškoće u vezi sa zaštitom zdravstvenih prava djece koja boluju od kroničnih bolesti. Djeca zabrinjavajuće dugo čekaju na specijalističke preglede, uočeno je i niz problema zbog tlake dostupnosti alkohola i duhanskih proizvoda djeci, kao i problem izloženosti djece štetnom utjecaju igara na sreću, posebice kockanja i klađenja. Postoji potreba šireg i temeljitog informiranja djece i roditelja o mogućim rizicima od konzumiranja energetskih napitaka. Nužno je pojačati javnozdravstvene i medijske kampanje, te kroz odgojno obrazovni sustav trajno provoditi preventivne programe, te snažnije utjecati na djecu i na roditelje kako bi se pridonijelo razvoju zdravih životnih navika i očuvanju zdravlja djece i mladih. Narastao je broj prijava nasilja i zanemarivanja u obitelji, raste broj djece u institucijama, ali i broj odobrenih posvajanja. Protiv života i tijela djece zabilježeno je 318 kaznenih djela, od toga 2 pokušaja ubojstva i 3 teška ubojstva djece mlađe od 14.g., zabilježeno je i 5 kaznenih djela teškog ubojstva u pokušaju, evidentirano je i 247 kaznenih djela nanošenja tjelesnih, tjelesnih ozljeda, 47 teških tjelesnih ozljeda i jedno kazneno djelo osobito teških ozljeda. U 2021. evidentirano je i povećanje broja maloljetnika i mlađih punoljetnika koji su počinili vršnjačko nasilje i kaznena djela na štetu maloljetne osobe. Ukupno se radi o 298 počinitelja dok je godinu prije bilo njih 30 manje. Zaključujemo da su ovo područja prava djeteta koja zahtijevaju hitan odgovor društva, područje zaštite djece od nasilja i zanemarivanja traži učinkovitije napore svih resora jer svi oblici nasilja nad djecom su u porastu. Obiteljsko nasilje i seksualno nasilje nad djecom poraslo je, a vršnjačko nasilje se nastavlja u školama i dodatno širi u digitalno okruženje. Nažalost propisi, planovi i strategije koji su usvojeni s ciljem da se smanji nasilje nad djecom u obitelji i u školama nisu donijeli željene rezultate, a institucije koje se bave zaštitom djecom u 2021. zapale su u najveću krizu povjerenja povjerenja javnosti dosada. Broj djece u institucijama je u porastu, a ciljevi procesa deinstitunacionalizacije ne samo da se ne ostvaruju već su pokazatelji lošiji nego na njegovu početku. Promišljajući o dobrobiti djece koja su smještena u udomiteljske obitelji, kao i važnost već razvijene privrženosti i stabilnosti neophodno je potrebno razmotriti mogućnost da se posvojenje realizira unutar udomiteljske obitelji kada je to u najboljem interesu djeteta. Treba naglasiti i da Hrvatska nije postigla dostatnu razinu zaštitu djece od seksualnog nasilja budući da sudski postupci traju predugo, te da kažnjavanje počinitelja seksualnog nasilja nad djecom nije odgovarajuće. Takvom praksom djecu se obeshrabruje o prijavljivanju, a počinitelje ohrabruje na činjenje novih delikata na štetu djece i onemogućuje se prevencija. Blage kazne za počinitelja imaju za posljedicu kraće čuvanje podataka u kaznenoj evidenciji i brži pristup rehabilitaciji što omogućuje da se nakon toga seksualni zlostavljači djece zapošljavaju u zanimanjima koja uključuju doticaj s djecom. Potrebna je viša razina zaštite djece od postojeće i zato se već nekoliko godina pravobraniteljica i njezin ured zalažu za izradu i uvođenje jedinstvenog zakona koji će djecu štititi od nasilja i koji će jasno povući crta između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja prema djeci, te odrediti posljedice koje trebaju snositi oni oni koji su odgovorni za zaštitu djece, što ovim putem pozdravljamo i nadamo se što bržoj realizaciji takvog zakona. Potrebno je raditi i na osnivanju interdisciplinarnih regionalnih centara za djecu žrtve u kojima se na jednom mjestu dijete može saslušati, liječnički liječnički pregledati u forenzičke svrhe, temeljito procijeniti njegove individualne potrebe, izraditi individualni plan zaštite djetetove sigurnosti, te mu se mogu pružiti sve potrebne terapijske usluge. Krajnje je vrijeme ozbiljno pristupiti i raditi na povratku povjerenja javnosti u postojeće institucije koje se bave zaštitom djece žrtava nasilja kao i na širenju takvih usluga u druge gradove osim Zagreba. Izvješće pokazuje i zabrinjavajuće trendove vezane za stradavanje djece. Pravobraniteljica ističe da je njihovo stradavanje u prometu tijekom prošle godine u značajnom porastu. 17 djece je poginulo, 1254 ozlijeđeno u prometnim nesrećama. Dakle, pandemija corona virusa obilježila je i 2021. godinu u kojoj su se djeca nastavila prilagođavati baš kao i cjelokupno društvo na uvjete života tijekom izvanrednog stanja. Mjere zaštite od pandemije imale su negativan učinak na prava djece u svim područjima njihovog života u obrazovanju, igri i razonodi, mentalnom i tjelesnom zdravlju, u životnom standardu, zaštiti od nasilja. Prva svjetska istraživanja već sada ukazuju na odstupanja u razvoju kod djece rođene za vrijeme pandemije. Domaća istraživanja govore i o većim teškoćama djece u području mentalnog zdravlja što je postalo gorućim problemom današnjice. Vidimo i negativne učinke zbog nedostatka tjelesnih aktivnosti djece i druženja sa vršnjacima. Sve te poteškoće treba pažljivo pratiti i pružiti djeci podršku u njihovom prevladavanju. Broj djece u Hrvatskoj kontinuirano se smanjuje. Oko 700000 naših sugrađana mlađe je od 18 godina, a u svakom od njih nalazi se potencijal koji će itekako biti potreban našem društvu koje se suočava sa brojnim izazovima. Održiva budućnost Hrvatske ovisit će o tome u kojoj mjeri danas poštujemo i ostvarujemo prava djece. Kako bismo promijenili postojeće negativne pojave i trendove djece moraju hitno postati prioritet donošenja odluka, praćenja rezultata postojećih politika, te u prikupljanju podataka. Hrvatska je definirala indikatore dječje dobrobiti kao jedan od ključnih pokazatelja kojim možemo mjeriti učinkovitost nacionalnih politika za djecu, ali one se ne primjenjuju u praksi kao alat za praćenje i unapređivanje prava djece. Bez primjene takvih alata gotovo je nemoguće očekivati pomake u politikama i mjerama i stoga neophodna je međuresorna suradnja cijelog sustava za što učinkovitije rješavanje problematike koja se tiče prava i dobrobiti naše djece. Klub zastupnika Socijaldemokrata daje punu podršku radu pravobraniteljice za djecu, te će podržati predmetno Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2021. godinu vjerujući da će se s povjerenjem prihvatiti baš svi apeli i sve preporuke koje pravobraniteljica upućuje u cilju zaštite svih prava baš svakog djeteta. Hvala vam lijepa.

poštovani potpredsjedniče sabora, poštovana pravobraniteljice sa suradnicom, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Prije svega pohvalila bih pristup pravobraniteljice prilikom izrade izvješća obzirom da je vrlo realno i otvoreno prikazala i istaknula probleme i nedostatke sustava koji vodi brigu o djeci kao i brojne probleme i neželjene pojave sa kojima se djeca susreću bez pokušaja da se uljepša slika situacije koja u mnogim segmentima očito nije ružičasta. Mnoge od činjenica i brojki koje smo čuli u izvješću ne mogu nas ostaviti ravnodušnima, a svakako bi trebalo biti zvono za uzbunu svima koji su uključeni u rad sustava i koji na bilo koji način utječu na njegovo funkcioniranje. Čuli smo među ostalim kako se u 2021. godini i dalje bilježi rast broj prijava i upita u vezi sa povredama prava djece koji je dosegnuo brojku od 2004 nova predmeta. Posebno nas pri tome trebaju brinuti podaci koji se odnose na smrtna stradanja djece. Podsjetit ću kao što je i u izvješću navedeno kako je prema podacima MUP-a u 2021. godini ubijeno 3 djece, 7 je počinilo suicid, a evidentirano je i 63 pokušaja samoubojstva djece. U prometnim nesrećama život je izgubilo 17 djece. Posebno su pritom potresni slučajevi u kojima su djeca izgubila život zbog roditeljskog nemara ili nasilja u obitelji. da ćemo se složiti da je svaki život neizmjerno bitan, pa su ovo definitivno podaci i brojke na koje moramo reagirati. Drugi segment izvješća koji upada u oko a koji po meni traži odgovarajuću reakciju je onaj kako su djeca koja žive u domovima socijalne skrbi najugroženija skupina u pogledu kršenja svih njihovih prava posebice onog na zaštitu od nasilja tim više što je riječ o djelu institucionalnog sustava u kojem država i njezin aparat imaju sve ingerencije, imaju mogućnost cjelovitog pristupa kojeg primjerice unutar obitelji nemaju. Postoji dakle i potreba i mogućnost za reakcijom, no kako se otvoreno i jasno navodi u izvješću postoji i nedovoljna odlučnost pojedinih ustanova, ali i sustava u cjelini da učinkovitije zaštiti ovu grupaciju djece od nasilja. Nude se pritom i određeni prijedlozi kako pristupiti rješavanju problema, pa se tako navodi kako su potrebne brojnije edukacije djelatnika ustanova, učinkovitija međuresorna suradnja kao i sustavno preventivno i reaktivno djelovanje u zaštiti djece od svih oblika nasilja. Riječ je doduše o poprilično općenitim aktivnostima pa sam mišljenja kako bi ovi predloženi koraci tek omogućili stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetnije pristupanje problematici dok bi za njezino konkretnije rješavanje trebalo uslijediti i konkretnije aktivnosti za koje vjerujem da pravobraniteljica također ima ideje, prijedloge i preporuke baš kao što ima jasnu sliku o određenim problemima kojih se nije libila podijeliti i u ovom izvješću. Svakako ću se primjerice složiti s njezinom konstatacijom kako reakcija socijalne službe i pravosuđa u čijoj je nadležnosti donošenje odluka o daljnjoj sudbini djeteta moraju biti brže i učinkovitije. Njihovo toleriranje neodgovarajućih postupaka prema djetetu, opetovano davanje šansi roditeljima da se poprave, dugotrajnost donošenja sudskih odluka i predugo čekanje na njihovu provedbu kao i nedostatak smještajnih kapaciteta za djecu koja se trebaju izdvojiti iz obitelji. Sve se to u konačnici odražava na sigurnost i zaštitu djece. Još je jedan vrlo aktualan problem iznesen u okviru izvješća, a apostrofirat ću ga i ja. Riječ je o povredama prava djece u digitalnom okruženju. Kao što smo mogli čuti Ured pravobraniteljice zaprimio je brojne prijave, povrede prava djeteta u u digitalnom okruženju koje su se odnosile na prijeteće i neprimjerene poruke na društvenim mrežama i Whatsapp grupama, neprimjerene sadržaje na internetskim stanicama, sudjelovanje djece u nasilnim računalnim igrama, ovisnost o internetu i računalnim igrama, zdravstvene poteškoće nastala uslijed prekomjernog korištenja interneta, neprimjerene sadržaje za djecu na Tiktoku, Instagramu i drugim mrežama. Svi smo vjerujem vrlo svjesni onoga što pravobraniteljica konstatira u svom izvješću, da digitalno okruženje postaje sve važnije u većini aspekata života svih nas, pa tako i djece. Od formalnog i neformalnog obrazovanja, socijalnih kontakata, igre, kreativnih aktivnosti do pristupa raznim važnim uslugama. Osobno pak posebnu opasnost vidim u činjeni kako današnja djeca, nove generacije nemaju dovoljnu razvijenu distinkciju između virtualnog i stvarnog svijeta. Ta im se dva svijeta isprepliću i mislim da neću pretjerati kada kažem da su im ta dva svijeta praktično jednako važna i da ih jednako proživljavaju i doživljavaju. Stvara to nažalost plodno tlo, da se sve negativne pojave iz jednoga od ta dva svijeta preslikaju, a onda i multipliciraju u drugi svijet. Primjerice nasilje iz video igrica i iz drugih internetskih izvora preslikava se nažalost i u stvarni svijet, a zlostavljanje iz stvarnog svijeta u virtualnom je svijetu društvenih mreža i digitalne komunikacije još izraženije. Djeca i mladi kao što sam rekla praktično paralelno žive ova dva svijeta često ne praveći razliku između njih. Činjenica je to koju treba ozbiljno uzeti u obzir i na tom tragu poduzeti sve što se može od razgovora u obitelji, edukacije u okviru sustava obrazovanja, pružanja djeci i mladima mogućnosti da kvalitetno i na njima zanimljiv način provode slobodno vrijeme. I da zaključim. Općenito u rješavanju bilo kojeg problema prvi je korak prepoznati i osvijestiti činjenicu da problem odnosno problemi postoje što je ovim izvješćem u dobroj mjeri i učinjeno. Slijedeći logičan i razuman korak bio bi poduzeti sve što je u našoj moći da se ti problemi krenu rješavati ili barem svoditi na najmanju moguću mjeru. Pohvalno je stoga kako smo u izvješću za gotovo svaki utvrđeni problem, neželjenu pojavu ili manjkavost u radu sustava dobili i određenu preporuku kako tu problematsku situaciju ispraviti ili se s njome suočiti. Smatram to dobrom podlogom za odgovarajuću reakciju i daljnje korake. No, jasno je kako je za provedbu bilo kakvih konkretnih poteza i aktivnosti u tom pravcu potrebna politička volja i podrška bez fige u džepu nadležnih institucija od Vlade i resornih ministarstava do ovog našeg parlamentarnog doma. Na nama je da na taj način reagiramo i djelujemo jer naša djeca to zaslužuju, kako je pravobraniteljica uvodno rekla djeca su ogledalo društva. Vrijeme je da se svi zapitamo u kakvom društvu sada živimo, a u kakvom društvu želimo živjeti. Odgovor je na nama. Hvala. Hvala i vama gospođa Nemet. Gospođa Andreja Marić, Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicom, državne tajnice, kolegice i kolege, nakon pažljivog čitanja Izvješća pravobraniteljice za djecu za 2021. godinu možemo zaključiti da je izvješće detaljno, sveobuhvatno, vidi se kontinuirano uložen golem trud i rad kako bi se poboljšala prava djeca. Pohvaljujemo i ono cjelovito izvješće, sažetak i ovaj prilog koji ste dali Djeca na čekanju odnosno dječja prava u vrijeme pandemije. Međutim, zabrinjavaju podaci koji se navode. Ured je u 2021. godini pored rada na 694 predmeta iz ranijih razdoblja zaprimio 2.004 nove prijave, za onu godinu prije je bilo 1.923, novih pritužbi, upita i zahtjeva vezan uz povredu pojedinačnih prava djece. To znači kad se prati iz godine u godinu stalno predstavlja rast od nekoliko postotaka pa do 10%. Dakle, broj prijava i dalje raste. Kao i ranijih godina najveći broj prijava povreda prava djeteta odnosilo se na povrede osobnih prava djece čak 825, pa onda u području pravosudnozaštitnih prava 141. Najviše je prijava bilo povreda prava djece u sustavu u obrazovanju 478, pa zdravstva 172, područje socijalnih prava 48, sigurnost i zaštita djece 121. Dakle i još ovih nekih dodatnih prava, ali ovo je ono što je najviše. Ured pravobraniteljice radio je i na 1.926 općih inicijativa izvješća, surađivao je s državnim, međunarodnim institucijama, medijima održavao stručne sastanke, projekte, obradu stručnih tema, istraživanja, dakle uložili ste veliki trud. Unatoč otežanim okolnostima rada tijekom epidemije, značajnim oštećenja zgrade Ureda pravobraniteljice za djecu koje su nastale još tijekom potresa vi ste i ove godine odnosno te 2021. nastojali biti dostupni djeci, roditeljima i skrbnicima, institucijama koje su se obraćale za savjet, pomoć, podršku putem telefona i elektroničke pošte pa ste i te 2021. kao i 2020. zabilježili više od 1.200 razgovora putem telefona sa strankama, imali ste i susrete s djecom što je sve pohvalno. Također je dobro da ste ustrojili još jedno tijelo pored mreže mladih savjetnika, a to je forum mladih 16 Najviše se obraćaju roditelji djece 1.097, majke od toga u 681 slučaja, očevi 302, oba roditelja zajedno 114 pa su tu onda i institucije, škole, vrtići, ministarstva, agencije, inspekcije. Državni inspektorat je obavještavao o odbijanju obaveznog cijeljenja djece, praćenju zaštite djece od gospodarskog iskorištavanja, surađujete i sa MUP-om. Zabrinjavajući su podaci koji oni navode od broja ubojstava djece, suicida i 17 ih je smrtno stradalo u prometu.

bi se trebala što više motivirati i educirati o njihovim pravima te ih treba poticati da se u slučaju kršenja njihovih prava obrate direktno pravobraniteljici pa vjerujem da radite i na tome. Što se tiče djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u 2021. njihov broj koji se nalazi u ustanovama je blago povećan u odnosu na 2020., dakle 806 djece što ukazuje da i dalje nemamo očekivanih rezultata glede plana deinstitucionalizacije, transformacije i prevencije institucionalizacije. Premalo je udomiteljskih obitelji, brojke nažalost padaju iz iz godine u godinu. Evo, nedavno smo imali raspravu o proglašenju Dana udomiteljstva i brojke zaista evo koliko bi god se čovjek nadao i očekivao nažalost padaju glede broja udomitelja. Potrebno je ulagati dodatni napor u razvoj usluga na razini lokalne zajednice za djecu, mlade i obitelji u riziku. Organizirati poludnevne i cjelodnevne boravke koji će u lokalnoj zajednici biti dostupniji obiteljima i naravno raditi na populariziranju udomiteljstva, a sve je to potrebno kako bi se preveniralo izdvajanje djece iz obitelji, a naravno prije svega osnovno ipak omogućiti zdravo okruženje u obiteljima. Posvojeno je 37, u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i centrima za pružanje usluga u zajednici na dan 31.12.2021. nalazilo se 111 djece koja su imala ispunjene zakonske uvjete za posvojenje, a godinu prije 97. I dalje nažalost vidimo članke u novinama i na portalima da se u Hrvatskoj čak i 6 godina čeka na posvojenje, da je alarmantno stanje u domovima, evo tu sam naišla na jedan članak u 2. mjesecu kaže nema ustanove koja hitno može primiti predškolsko dijete. Dakle, centri odnosno bivši centri za socijalnu skrb odnosno stručnjaci koji tamo rade ukazuju na taj problem. Primjerice evo u Čakovcu je primjer da je u 25 udomiteljskih obitelji smješteno je 43 djece više od zakonskih kapaciteta. Pojedine udomiteljske obitelji imaju i po nekoliko korisnika više nego je dozvoljeno i jednostavno stručnjaci u centrima za socijalnu skrb više ne znaju kud bi s tom djecom kojima je potreban hitan izmještaj. Isto tako zagrebački dom za djecu u Nazorovoj kaže imamo mjesta za 60 mališana, trenutno ih boravi 85 odnosno imaju evo i 120 zahtjeva za smještaj, a broj zapravo raste na 600. Prema tome, imamo problem kao država i društvo i jednostavno tu država mora uložiti dodatne napore kako bi se pokušao nekako ublažiti taj problem i udomiteljstva i posvojenja i zapravo hitnog smještaja djece koje je potrebno izmjestiti iz nekakvih kriznih zapravo okruženja. Nadalje, što se tiče uzdržavanja djece, tu su također primjedbe na postupke roditelja neplatiša uzdržavanja. Neki jednostavno ne mogu zbog teške materijalne situacije, a neki izbjegavaju tu obavezu prema djeci. Veliki je problem nasilje i zanemarivanje u obitelji i tu zaista treba ohrabrivati prijavu svih oblika nasilja i od psihičkih, manipulacije itd. Nadalje, Nadalje, nasilje u odgojno obrazovnim ustanovama, pogotovo u školama je veliki problem, naročito vršnjačko nasilje. Nedovoljno je stručnjaka u stručnim službama dječjih vrtića i škola. Škole postupaju neujednačeno i u preventivnim aktivnostima i u reakciji na nasilje. Iako imamo Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama koji je trebao unaprijediti stanje, međutim škole i dalje ne prepoznaju psihičko nasilje na vrijeme, ne poduzimaju dostatne mjere i aktivnosti prema svoj uključenoj djeci i onoj koja trpe i ona koja čine nasilje, a vi ste dobro i rekli i oni koji gledaju. Dakle, škole nerijetko odbijaju poduzimati mjere u slučaju nasilja učenika koje se dogodilo izvan školske zgrade, izvan vremena nastave odnosno online pa onda pitamo, a tko je onda nadležan za postupanje. Nasilje odraslih nad djecom ukazuje na praznine u pravnoj regulativi i praksi zaštite djece i na nedovoljnu odlučnost sustava da počinitelje sankcionira unutar sustava i prijavi ih drugim tijelima. Također zabrinjava nasilje i u drugim ustanovama, poput domova socijalne skrbi, sportskim klubovima, ponašanje zaštitara prema djeci itd. Onda je bilo 478 prijava pojedinačnih povreda prava djece u području odgoja i obrazovanja. Pojedinačne povrede prava djece s teškoćama u razvoju također su veliki problem. Znači i u području upisa u vrtić, pomagača u vrtiću, usluge rane intervencije, pravo na zdravstvenu skrb. Prema tome, također bi se evo sve institucije odnosno država trebala uključiti u rješavanje tog pitanja. Nedovoljna izdvajanja sredstava na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj razini na koja se upozorava prethodnih godina posebno su utjecala na nejednaki pristup predškolskom odgoju i obrazovanju i nejednake prostorne, sigurnosne, kadrove i organizacijske uvjete za rad. Naravno da su se nastavile i pritužbe vezane uz epidemiju covida-19, tu se uz to isprepliće i inače nedovoljni kapaciteti u vrtićima, pogotovo za roditelje koji rade, pa nemogućnost ostvarivanja prava na pojedine programe u vrtiću, na cjelodnevnu nastavu, topli obrok u školi i siguran prijevoz, problemi sa upisima državne mature i upisima u srednju školu i dalje je bilo primjedbi zbog epidemioloških mjera, nemogućnosti njihovih poštovanja zbog nedostatnih prostornih, sigurnosnih i higijenskih uvjeta, pa onda poteškoće sa online nastavom, nedostatak tehničkih uvjeta, kompjutera, tableta itd.. Kapaciteti za rad, život i učenje nisu u potpunosti još osposobljeni nakon što se dogodio potres, prema tome posla zapravo ima i dalje. Ovdje su vam, dobro naravno da surađujete i sa MUP-om, pa također zabrinjavaju podaci koje MUP navodi da je ubijeno troje djece, 7-ero počinilo suicid, 63 su pokušaja suicida i zapravo svako 6. dijete treba neki oblik stručne pomoći, a zapravo nedavno je bilo svako 9. dijete, dakle u problemu smo i zbog tog porasta oštećenja mentalnoga zdravlja. Što se tiče zdravstvenih prava tu ste postupali po 161 pojedinačnoj prijavi, uputili ste 8 preporuka i jedno priopćenje i 2 javna apela o potrebi podrške odraslih i djeci u poštivanju epidemioloških mjera. Ovdje je naravno bio veliki postotak onih roditelja i nezadovoljstvo kako su se provodili pregledi djece u zdravstvenim ustanovama tijekom pandemije, zatim izostanak kvalitetne komunikacije, odnosi zdravstvenih radnika prema roditeljima i djeci, posjete odnosno smještaj roditelja uz dijete tijekom bolničkog liječenja, nezadovoljstvo odlukama stožera, pa onda prava, smještaj odnosno pratnje roditelja pri porodu, poštivanje mjera za zaštitu života i zdravlja pacijenata i zaposlenika. Ovdje upozoravam na jedan problem koji zapravo govorimo već duže vrijeme, a to je da u RH nedostaje 257 obiteljskih liječnika, 110 primarnih ginekologa i 90 pedijatara. U školskoj medicini nedostaje 39 timova u Zavodima za javno zdravstvo, tako da su naravno i naša djeca u pojedinim sredinama zapravo u težem položaju u odnosu na možda neke ovaj urbane sredine u dostupnosti potpune zdravstvene skrbi, pogotovo recimo pedijatrijske. Također se ukazuje na važnost obaveznog cijepljenja što je zapravo osnovno djetetovo pravo na najvišu moguću razinu zdravlja. Puno smo govorili već o mentalnom zdravlju, ali ovdje još jedanput treba podcrtati da je nedovoljan broj stručnjaka mentalnog zdravlja koji rade s djecom, nedostupna je stručna psihološka pomoć djeci, osobito koja žive izvan većih gradova. Više ću se još dotaknuti oko toga u pojedinačnoj raspravi. Zabrinjavajuće je učestalost pijenja alkohola i pušenja cigareta među djecom iako postoji zakonska zabrana, ali to se očito ne poštuje, također problematika korištenja energetskih pića. Mi smo kao SDP predali zakon još prošle godine, ali ga je Vlada odbila, a ministarstvo svoj Zakon o zabrani prodaje energetskih pića mlađima od 18.g. još nije donijela. Djeca i dalje sudjeluju u igrama kockanja i klađenja i to sve zapravo vodi problem razvijanja ovisnosti, to nam je veliki društveni problem, tu je naravno su i online igrice i tako da ćemo se s tim problemom susretati i dalje. Nedovoljan je broj i drugih stručnih radnika u zdravstvenom sustavu, tako da je potrebno što snažnije provoditi i preventivne programe, educirati djecu i roditelje o razvoju zdravih životnih navika. Onda je pitanje područje zaštite socijalnih prava djece, tu je bilo 42 prijave, u području zaštite ekonomskih prava 77, zabrinjavajući je podatak da 20% djece u RH živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Također treba djeci pružiti punu podršku u obrazovanju, prevenirati napuštanje školovanja, reducirati iskorištavanje djece za prosjačenje, vi znate da mnoga djeca, evo konkretno i u mojoj županiji, pripadnici romska nacionalne manjine mnogi niti ne završavaju osnovnoškolsko obrazovanje. Pritužbe se odnose i na postupanje policijskih službenika, djelatnika centara za socijalnu skrb, posebnih skrbnika, odvjetnika, sudova, državnog odvjetništva i tu se naravno slažemo sa pravobraniteljicom koja naglašava važnost licenciranja i nastavnika i drugih osoba koje rade s djecom. Veliku važnost treba dati na prevenciju i edukaciju djece o problematici seksualnog nasilja jer su nažalost programi i programi spolnog odgoja nisu dio redovnog i obrazovnog, obaveznog obrazovanja i nisu dostupni svoj djeci pod jednakim uvjetima, tako da treba raditi na tome da građanski odgoj bude prisutan što većem broju djece, evo pozitivni su primjeri Rijeka, Zagreb, kod nas u Međimurskoj županiji će biti kao izvannastavna aktivnost od iduće godine moguć građanski odgoj. Također problemi zaštite prava nacionalnih manjina, osobito romskih, ali tu naravno mi govorimo i o pravima i o obvezama. Na kraju bih rekla da ćemo mi podržati izvješće pravobraniteljice za djecu i dalje vas podržavamo u vašem radu, svakako vam dajemo podršku da si ekipirate svoj ured, da eto imate dvije zamjenice, a ne samo jednu u nekakvom punom obliku rada i nadamo se da sve one preporuke i inicijative koje ste dali i vi u svom izvješću, a zapravo i mi koji smo oporba na što stalno upozoravamo da će konačno doprijeti do vladajućih vladajućih i da sve neće ostati samo na ono kako se kaže mrtvo slovo na papiru i ono što smo zapravo u očitovanju Vlade čitali, da radi se na ovome, radi se na onome, a zapravo prave provedbe još uvijek nema, tako da kao društvo…/Upadica Radin: Hvala/…moramo uložiti dodatne napore, hvala. **Radin, Furio Klub zastupnika Možemo!, izvolite. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala poštovani potpredsjedniče, pravobraniteljice sa suradnicima, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Dakle izvješće je opširno i kvalitetno, naravno prigovor ide ponovno vladajućima da raspravljamo o izvješću za 2021. na polovici 2023., dijelovi tog izvješća su u ovom času već rekli bismo potpuno zastarjeli. Dakle, čestitam na vašem radu. Vidimo da je bilo zaista puno prijava, da ste odradili ogroman posao. Ono što bih istaknula kao zabrinjavajuće prije svega iznimno, dakle da su nam u porastu obiteljsko nasilje, u porastu je broj djece u institucijama, u porastu su teškoće mentalnog zdravlja, u porastu je stradanje djece u prometu. Kad smo kod obiteljskog nasilja izvješće upozorava, a svi se sjećamo sa jezom i sa tugom tih slučajeva da je bilo smrtnih slučajeva djece radi roditeljskog zanemarivanja i radi nasilja u obitelji. Ono što se ističe je da su reakcije socijalne službe i pravosuđa bile prespore i neučinkovite. Ističe se pojava toleriranja neodgovarajućih postupaka, neizuzimanja djeteta, nepostupanja prema roditeljima, opetovano davanje šansi biološkim roditeljima da se poprave na štetu dobrobiti i sigurnosti djeteta. Ističe se i nedostatak smještajnih kapaciteta za djecu koju treba izdvojiti iz obitelji što opet dovodi do toga da se djeca ne izdvajaju unatoč ugrozi u obitelji ili se pak prijevremeno vraćaju. Dakle, povlače se zahtjevi da se sudskom odlukom oduzme pravo roditelju na stanovanje sa djetetom jer nema mjesta u ustanovama. Dovodi se u pitanje naravno i kapacitiranost naših centara za socijalnu skrb. Ponavlja se još jednom da je potrebno osigurati dovoljan broj stručnjaka, da ih se treba kontinuirano i trajno obrazovati, da se radi o iznimno zahtjevnom poslu, da je potrebno posvetiti posebnu pažnju mentalnom zdravlju, prevenciji burn outa kod ljudi koji rade tako teške i zahtjevne poslove, da je potrebno evaluirati mjere za zaštitu dobrobiti i prava djeteta, da je potrebno osigurati savjetovališta i stručnu pomoć roditeljima, dakle i nekakvu podršku u vezi sa pitanjima roditeljstva, obiteljskih odnosa itd. Potrebno je educirati suce za problematiku obiteljskih odnosa. Ističe se da djeca čekaju i po nekoliko mjeseci na realizaciju smještaja. Dakle, imamo povećan broj djece u ustanovama, manjak mjesta u ustanovama i istodobno značajan manjak udomiteljskog smještaja. A ja sad podsjećam da i u takvoj situaciji naši Centri za socijalnu skrb i dalje diskriminiraju zainteresirane udomitelje koji spadaju u istospolne zajednice. Dakle, iako je Ustavni sud rekao da životne partnere i neformalne životne partnere se ne smije u ni jednom slučaju diskriminirati u odnosu na bračne i izvan bračne drugove. Centri za socijalnu skrb to rade pozivajući se na Obiteljski zakon, pozivajući se na Zakon o udomiteljstvu gdje niste eksplicitno naveli da i oni imaju ista prava. I kad se vodila ta rasprava ovdje mi smo na to upozoravali. Sada se to događa. Ja sam postavila ministru Piletiću zastupničko pitanje može li se očitovati javno, da nema zabune da Centri za socijalnu skrb znaju da trebaju postupati onako kako je Ustavni sud rekao na koncu konca. Ministar Piletić još nije našao vremena da mi odgovori, nego imate i drugi priliku pustili smo u proceduru jučer Prijedlog izmjena i dopuna zakona gdje će se eksplicitno u Obiteljskom zakonu i u Zakonu o udomiteljstvu jasno navesti da kao što smiju bračni i izvanbračni drugovi, da se to isto ponavljam kao što je rekao Ustavni sud ove zemlje odnosi na životne partnere i na neformalne životne partnere. dakle da se, da udomiteljica, da pravobraniteljica preporuča da se omogući posvajanje u okviru udomiteljske obitelji. To je sigurno nešto što ide na dobrobit i na korist djece. Drugo, postavlja se pitanje ako nam raste pojava nasilja nemara sve do kao što smo vidjeli tragičnih posljedica kakav nam je sustav, što radi sustav i gdje se može poboljšati. Činjenica je da svako zlostavljanje i zanemarivanje zahtijeva hitnu intervenciju društva, no isto tako je činjenica da naše društvo ima jako, jako visoku, previsoku svakako toleranciju na loša ponašanja roditelja prema djeci. Istodobno kada dođe do nasilja, onog međuvršnjačkog nasilja u školama, škole postupaju neujednačeno u preventivnim aktivnostima i reakcijama na nasilje. Dapače, mnoge škole i ne postupaju onda kada bi trebale. Preventivni programi su raznorodni kaže pravobraniteljica. Nisu svi niti znanstveno utemeljeni. Reakcije na pojavu nasilja povremeno nestručne, neujednačene, nepravovremene. Neke škole se izuzimaju od odgovornosti, kažu da nije u njihovoj nadležnosti ako je recimo on line nasilje jer se onda odvija putem putem mobitela a ne na školskom hodniku. Ne postoji međuresorna suradnja između Ministarstva obrazovanja, između Ministarstva socijale, između Ministarstva zdravstva na tom polju. I što je najgore, zapravo najgori dio te priče je što se ne prate ishodi. Ako ne pratimo ishode onda ne možemo znati da li i jedan od naših programa, planova, akcija, strategija uopće valja. Mi smo kao klub prošli tjedan predložili set mjera koji bi trebao pripomoći izgradnji škola bez nasilja, dakle škola koje bi mogle biti sigurna mjesta za našu djecu. Potrebna je dakako jaka međusektorska reakcija. Pozvali smo 4 ministarstva. Dakle, socijale, obrazovanja, unutarnjih poslova i zdravstva da energično krenu u tom smjeru. U školama je prije svega potrebno osigurati ujednačenu, dakle kroz sve škole sistemsku prevenciju kroz kampanje, kroz edukacije i djece i stručnog osoblja. Što je nasilje, kako ga prepoznati, kako se s njim nositi, kako transformirati sukob da ne ode u nasilje nego da se razriješi itd. Potrebno je osigurati ranu i efikasnu intervenciju onda kada se nasilje dogodi. Potrebno je osigurati psihologe u školama. Polovica škola nema psihologa. Potrebno je osigurati monitoring, dakle evaluaciju provedenih programa. Ne treba izmišljati toplu vodu. Dakle, imamo države koje su krenule u tom smjeru, koje su imale problem nasilja u školama, koje su ga spustile za više desetaka postotaka. Dakle, to zaista nije toliko jako, jako mislim ne trebamo ponavljam ići u nešto neviđeno. Drugo, da bi uopće to moglo upaliti potrebno je napraviti reformu školstva koja će ići u smjeru izmjena trenutnog sustava u kojem djeca već u nižim razredima osnovne škole strepe od četvorke jer se jednog dana neće moći upisati na fakultet. Dakle, to nije normalan sustav, on je preopterećujući za našu djecu, on stavlja previsok pritisak na njihovo mentalno zdravlje i to se naravno reflektira i u statistikama i u stvarnim životima te djece i njihovih obitelji. Kad smo kod toga, dakle pozivamo i sada i na ovom izvješću i sa ovog mjesta ponovno pozivamo Ministarstvo zdravstva na reakciju, na alarmantne podatke koji se tiču mentalnog zdravlja djece i mladih. Imamo svega 50-ak psihijatara za djecu i mlade koji se bave mentalnim zdravljem djece i mladih. Imamo gotovo 50 tisuća djece sa poteškoćama mentalnog zdravlja. Nemamo infrastrukture. Imamo jednu bolnicu koja prima najteže slučajeve, ona nije državna nego gradska, ministar Beroš za nju ne mari. To je jedina ustanova koja prima djecu koja pokušaju suicid, koji imaju suicidalne misli, koja su ozbiljno heteroagresivna, koja ugrožavaju sebe i druge. Jedna ustanova, gradska u koju dođu djeca iz Dubrovnika, iz Splita, iz Osijek itd. Mi na to upozoravamo ja znam da, pa to su dopisi, to su izvješća, to su nastupi, to su mediji, dakle reakcije nema. O tome se priča, pričalo se i prije, ali od 2020. se priča kontinuirano jer je bilo jasno da će kriza koja je uslijedila sasvim sigurno imati posljedice po mentalno zdravlje djece i mladih. Od 2020. imali smo 3 godine da si pomognemo, da napravimo infrastrukturu, da osiguramo prevenciju, da ekipiramo stručnjake, ništa od toga se nije dogodilo. Sad imamo šta imamo jel, a imamo taj ogroman problem, imamo to, mislim zašto imamo tako visok skok pokušaja suicida, pa zato što hrpetina djece ne može vidjet dječjeg psihijatra do trenutka dok ne pokuša suicid jer ga nema, jer ih ima 45 u cijeloj državi. Dakle, to je najslabija karika zdravstvenog sustava. Ja znam da ovdje nema predstavnika Ministarstva zdravstva …/Govornica se ne razumije./… govorim dakle najslabija karika cijelog zdravstvenog sustava koji je zaista loš je mentalno zdravlje djece i mladih i dok to ne postane prioritet ministra ministra i ministarstva teško da će stvari u ovoj državi za djecu biti bolje. Dodatno upozorava se da je svako 5 dijete u riziku od siromaštva odnosno socijalne isključenosti, svako 5 dijete. Siromaštvo i socijalna isključenost u dječjoj dobi također ostavlja tragove za cijeli život vrlo često, svako 5 dijete. Pa pitam premijera šta na to kaže kad se hvali povećanim plaćama i velikim uspjesima svoje Vlade. Svako 5 dijete u ovoj državi, peto, svako peto, jen, dva, tri, četiri, peto siromaštvo ili socijalna isključenost. Ok, dakle to se ne uklapa u fotošopiranu Hrvatsku koju gledamo svaki dan kad daje izjave sa Islanda. Dobro. Dodatno zabrinjava visoki skok kaznenih djela spolne naravi počinjenih na štetu djece. Sudovi ne pomažu, dugotrajni postupci, blage kazne, neizricanje sigurnosnih mjera, obeshrabruje se djecu na prijavljivanje, a počinitelje ohrabruje na činjenje novih delikata. Posjetit ću na onaj odvratni slučaj kada je za silovanje osmogodišnje djevojčice sud skratio kaznu počinitelju jer je isti hrvatski branitelj. Evo tako mi čuvamo djecu. Dodatni problem na koji se upozorava je užasno kratko vrijeme čuvanja podataka o osuđivanosti u kaznenoj evidenciji što zapravo omogućava da nakon tog kratkog perioda perioda proglasimo rehabilitaciju i onda se to briše i vi zapravo ne možete provjeriti kriminalnu prošlost i takva osoba može postati udomitelj, posvojitelj, raditi u sustavu s djecom itd. Pravobraniteljica je uputila inicijativu koju podržavamo za donošenje posebnog propisa kojim bi se regulirala zaštita djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja sa obveznom provjerom prethodne osuđivanosti osoba koje dolaze u kontakt s djecom, sankcije za one koji to ne provode i tijelo nadzora koje nadzire da li se to provodi. Predlaže dugotrajno čuvanje podataka o osuđivanosti, dakle da spriječimo takve stvari. Upozorava da seksualno uznemiravanje djece često prolazi potpuno nekažnjeno. Tu se ponovno ističe potreba za prevencijom, za edukacijom djece, za edukacijom stručnjaka da to znaju prepoznati. Dakle, potreban nam je ponovno ponavljamo to, cjelovit spolni odgoj i obrazovanje djece u školama. Kad će to doći vladajući, kad će to doći? Prometna sigurnost djece, također neodvračajuće kazne čine našu djecu izrazito ugroženom. Istaknula bih još za kraj se ne razumije./… izvješća i diskriminacija djece pripadnika manjinskih skupina. Osobito se ističu djeca romske manjine, djeca srpske manjine, ja bih još dodatno istaknula i LGBTIQ zajednicu, dakle izvješća udruga Rozi megafon itd., ukazuju na to da su oni također vrlo često diskriminirani i u obrazovnim ustanovama, ponekad i unutar obitelji, a da država nema sistemsko rješenje za to. Također smo predložili i jučer uputili u proceduru da se osigura pomoć i za takvu djecu. Također ističe se i problem djece u pokretu, dakle maloljetnika, djece izbjeglica, ukazuje se da je u 2021. ponovno bilo neprimjernog postupanja push backova, kolektivnog protjerivanja, smještavanja u popravne domove. Hrvatska je već jednom sramotno osuđena od Europskog suda za ljudska prava radi takvog postupanja koje je završilo smrću jedne šestogodišnje djevojčice. Hrvatska država je osuđena za to, da li nam je to potrebno ponovno. Evo, mi ćemo naravno izvješće podržati i apeliramo na vladajuće da također pažljivo prouče izvješće i postupe po prijedlozima pravobraniteljice. Hvala. I vama. Gospođa Vesna Vučemilović, ne gospođa Ružica Vukovac, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovana pravobraniteljice sa suradnicom, poštovana predstavnice i kolege, dakle uvodno bih rekla kako ovo izvješće prilično realno prikazuje stanje u kojem se naša zemlja nalaze, stanje u kojemu se društvo nalali se reflektira kroz odnos istog tog društva prema najranjivijim skupinama, a tu su naravno upravo djeca. U ovom izvješću mogli smo pročitati u nizu vrlo zabrinjavajućih trendova koje treba hitno adresirati, u značajnom porastu su stradanja djece u prometu, obiteljsko nasilje, raste i broj djece u institucijama. Veliki broj naše djece nije dobro, to je zaključak nekoliko istraživanja koja prate mentalno zdravlje djece. Nažalost i 2021.g. obilježila su smrtna stradanja djece, djeca su strahovala u različitim okolnostima, neka u prometnim nesrećama, neka su stradala nesretnim slučajem, neka su si i sama oduzela posebno su potresni i slučajevi u kojima su djeca izgubila život zbog roditeljskog nemara ili nasilja u obitelji. djeteta neminovno nas suočava s pitanjem je li se to moglo spriječiti i postoje li propusti samog sustava. U nekim slučajevima poput ostavljanja djeteta u automobilu u vrijeme visokih ljetnih temperatura ili trostrukog ubojstva u obitelji koja prethodno nije bila u tretmanu sustava socijale skrbi, niti su postojale naznake da bi se mogla dogoditi takva tragedija odgovornost je na roditelju koji je nemarom ili namjerom prouzročio smrt djeteta, no u nekim slučajevima odgovornost za smrt djeteta uz roditelje snose i institucije, ali i društvo u cjelini jer cijela zajednica mora funkcionirati kao zaštitna mreža za dijete, dakle svi sustavi s kojima dijete dolazi u doticaj, zdravstvo, obrazovanje i socijalna skrb, pravosuđe i drugi trebaju biti na, na, na prvom mjestu im trebaju biti interesi odnosno trebaju štititi dijete, a posebno su važne upravo one institucije koje obuhvaćaju najširi krug krug djece, dakle domovi zdravlja, dječji vrtići, škole, učenički domovi i slično, dakle to su mjesta na kojima stručnjaci mogu uočiti znakove koji bi ukazivali na zanemarivanje ili zlostavljanje, te na vrijeme intervenirati, obavijestiti socijalne službe i zaštititi dijete, odgovornost je i na susjedima koji često mogu čuti ili vidjeti što se događa s djecom u njihovom susjedstvu, te pravovremeno to sve skupa prijaviti nadležnim službama. Reakcije socijalne službe i pravosuđa u čijoj je nadležnosti donošenje odluka o daljnjoj sudbini djeteta moraju biti daleko brže nego što jesu, daleko učinkovitije, njihovo toleriranje neodgovarajućih postupaka prema djetetu, opetovanje, opetovano davanje šansi roditeljima da se poprave, dugotrajnost donošenja sudskih odluka i predugo čekanje na njihovu provedbu, nedostatak smještajnih kapaciteta za djecu koja se trebaju izdvojiti iz obiteljske sredine, sve se to u konačnici odražava na sigurnost i zaštitu djece. Svjesni smo da nepovoljne objektivne okolnosti negativno utječu na rad socijalne službe i pravosuđa, te da one još nisu otklonjene iako se na njih ukazuje već duže vrijeme, no to ne smije i ne može biti opravdanje za nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje aktivnosti za zaštitu djece. S ciljem podrške i unaprjeđivanja sustava zaštite prava djeteta ured pravobraniteljice za djecu sudjelovao je u postupku donošenja ili izmjena zanimljivo čak 38 propisa i 4 strateška dokumenta, te predložio ukupno 129 konkretnih promjena u cilju bolje zaštite djece, ali usprkos velikom broju prihvaćenih preporuka od strane pravobraniteljice odnosno od strane samih nadležnih institucija nažalost se u provedbi ne vide pomaci koji bi u bitnoj mjeri utjecali na povećanja prava prava djeteta, dakle to tvrdi sama pravobraniteljica. Pravobraniteljica je osobito naglasila probleme za koje se pokušava iznaći kvalitetno rješenje, a to su blage kazne počiniteljima seksualnog zlostavljanja na štetu djece, vršnjačko nasilje koje bilježi značajan porast, te zaštitu mentalnog zdravlja djece koje po rezultatima nekoliko istraživanja zahtijeva bolju, pouzdaniju i kontinuiraniju podršku iako pravobraniteljica zaziva osnivanje obiteljskih sudova i pozdravlja osnivanje obiteljskog odjela na sudovima kao pomak u zaštiti djece od sustavnog zlostavljanja koja sudjeluju u pravosudnim Pravobraniteljica nadalje ukazuje na činjenicu da je čak 20% djece u riziku od siromaštva, pozdravlja usvajanje jamstva za djecu, no ukazuje i na problem nepostojanja jedinstvenih kriterija za prepoznavanje djece u riziku od siromaštva, dakle vrlo ozbiljan problem kojim bi se vladajući trebali itekako pozabaviti. Pandemija covid-19 znatno je utjecala na mentalno zdravlje svih ljudi, no njezine posljedice tek će se osjetiti upozoravaju nas na to i psihoterapeuti i psiholozi, a prema mišljenju struke krizna stanja kakva smo imali u covid panedmiji i kod odraslih i kod djece izazivaju i strah i anksioznost, panična i depresivna stanja, razne fobije, no smatraju kako su tom cijelom situacijom ipak najviše pogođena djeca koja su sve ovo i najturbulentnije naravno doživjela, pa se kod njih dosta razvio opsesivno kompluzivni poremećaj. Prisjetit ću se stanja samo jednog od tinejdžera koji nije dozvoljavao da ništa što je dodirivalo neku površinu u školi uđe u njegovu kuću. On se ispred kuće morao u potpunosti presvući, nije mogao učiti ako sve nije bilo dezinficirano oko njega, stalno je razmišljao o tome je li sve dovoljno čisto, pa je od odličnog učenika došao do toga da su mu ocijene postale upitne, njegovo stanje jako je iscrpilo i roditelje jer je trajalo jako dugo, dakle skoro 2.g.. Psiholozima se javljaju sve veći broj onih koji su zbog cijele situacije i zabrinuti za budućnost ili se žale na svoju egzistenciju, na posao, na samoću ili su izgubili u covid pandemiji člana obitelji, sve to zapravo ostavlja traga na psihu djece, ali i roditelja. A nakon što je 14-godišnji učenik 7. razreda osnovne škole prema izvještajima beogradskih medija pucao u više učenika i učiteljicu u prostorijama škole te usmrtio osmero kasnije devetero djece, zaštitara ranio i još nekoliko osoba zapravo smo se svi skupa kao društvo dužni zapitati što se to događa u glavama naše djece. Jasno je da se ovakve ekstremne scenarije teško može predvidjeti, ali možemo povesti računa više o mentalnom zdravlju djece. Školske kolege koje su poznavale spomenutog počinitelja tvrdile su da je riječ o do tada uzornom učeniku koji je sudjelovao i osvajao nagrade na natjecanjima i iz matematike i iz povijesti i zvali su ga štreberom, a jedna djevojka je izjavila i kako je bio i fin i tih imao dobre ocjene i ne bih nikad rekla da bi tako nešto napravio. Načelno znamo da te reakcije tinejdžera mogu biti i nagle i burne, ali ovakva frustracija obično ne dolazi preko noći. Jedinica iz povijesti je možda bila samo okidač, možda je i ranije postojao nekakav problem s mentalnim zdravlje što je na kraju presudilo da digne ruku na svoje kolege i učitelje zapravo istražit će mjerodavne institucije, ali taj krvavi događaj iz našeg najbližeg susjedstva nije ostavio ravnodušnim ni našu I onda pitanje što može natjerati mladog čovjeka na ovako ekstremnu reakciju do pitanja sigurnosti i u našim školama, dakle asocijacije među ostalim skreću i prema našim mladima, prema njihovom mentalnom stanju i pritiscima kojima su izloženi, a o njihovom stanju čitamo u ovom izvješću i opće nije ugodno. Volimo se zaklinjati u djecu kao zalog naše budućnosti, ali postavljamo li dovoljno često pitanje jesu li nam djeca dobro. Primjećujemo da su anksiozni, primjećujemo da su depresivni, tjeskobni, s manjkom radnih navika, a osobito je teško današnjim mladim generacijama koje su prošle pandemiju, prošle su on line nastavu u Hrvatskoj veliki štrajk prosvjetara, potrese, te praktički poput današnjih polaznika petih razreda jedva da su imali nastavu uživo. Premalo je stručnjaka mentalnog zdravlja u odnosu na rastući broj problema tvrde to psiholozi, tvrdi to i sama pravobraniteljica. Škole su danas najviše usmjerene na obrazovni dio, na svladavanje gradiva da se prijeđu sve te puste lekcije. Svaka školska godina kreće s inicijalnim testovima, opet test, pa onda kontrolni test i tako uglavnom cijele godine, užasan pritisak osobito pri kraju školske godine isključivo na ocjene i to podjednako od strane roditelja, učenika, ali i nekih nastavnika koji se dokazuju kroz ocjene i kroz natjecanja. Jesu li nam doista ocjene najvažnije i jesmo li uistinu putem zanemarili mentalno zdravlje mladih? Ako se dogodi neka mala kriza, osobito kod učenika koji su od početka školovanja navikli na sve petice, a ocjena padne na jedan, dva ili tri odmah se događa raspad sistema, roditelji histeriziraju, pritisak je sve veći. Gledati isključivo mladu osobu kroz ocjenu vodi depersonalizaciji, demoralizaciji, osobito ako još uz to ide i ruganje samih vršnjaka dakle štreber si, ako su izloženi bullyngu, ako idete na natjecanja, a nitko vam i ne čestita na vašem uspjehu ma kakav on bio. Dakle i Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba navodi da otprilike svako četvrto dijete gotovo svakodnevno doživljava barem jednu vrstu takvog nasilja u školi. Nalazi nešto novijeg istraživanja govore da 6,3% učenika u nasilju sudjeluju kao počinitelji, 14,8% njih kao žrtve i 14,8 njih kao tzv. provokativne žrtve, znači one koje nasilje ponekad čine, a ponekad Iako točni podaci o učestalosti vršnjačkog nasilja variraju u različitim istraživanjima iz svih njih možemo zaključiti da je riječ o raširenom problemu o kojemu je potrebno educirati kako odrasle tako i mlade. Žrtve često misle da su one krive za to što im im se događa ili se boje da će ako potraže pomoć drugi misliti da su slabiji i da će se nasilje samo pogoršati. Mnogo takve djece se povlači u mnogih se frustracija skuplja mjesecima, pa i godinama, ekstremne situacije poput ove u Beogradu naravno teško je predvidjeti, ali zato kao društvo moramo više raditi na prevenciji i više se baviti mladim čovjekom kako bismo spriječili slične tragedije, poslati pravodobne poruke kakvo je ponašanje prihvatljivo ili nije prihvatljivo i što je vrlo važno dati do znanja da postoje stručnjaci i službe kojima se djeca mogu obratiti za pomoć. I onda dolazimo do problema, imamo li ih u Hrvatskoj dovoljno ili ne? Zasigurno da je odgovor ipak ne. Svaki deseti srednjoškolac razmišljao je o tome da si naudi, to je alarmantan podatak iz upitnika na školskim sistematskim pregledima u hrvatskim školama za generaciju 2021/2022 dok su dječji psiholozi i psihijatri preopterećeni s brojem pacijenata koji traže pomoć pa se pregledi čekaju po nekoliko mjeseci. Struka upozorava ne samo na nedovoljan broj njih već i školskih psihologa. Ravnatelji obrazovnih ustanova redovito se žale kako im je najveći nedostatak stručne podrške kroz psihologe, no sluha od strane mjerodavnih tu ipak nema. Osobe koje rade u školi nisu klinički psiholozi nego školski i njihova je prva uloga zapravo savjetodavna. Prema podacima iz Ministarstva znanosti i obrazovanja svaka druga škola u Hrvatskoj nema psihologa u 920 osnovnih škola zaposleno je 435 psihologa dok je u 423 srednje škole zaposleno 210 psihologa. U posljednjih šest mjeseci zaposleno je novih oko 200 psihologa, a iz ministarstva najavljuju i nova zapošljavanja. Ali evo svjedočimo i tome da se mnogi zahtjevi odbijaju. Razumijemo stav ministarstva da se ne može očekivati da svaka škola ima psihologa jer su to po broju djece dakle mnoge škole su premale da bi se za jednog stručnjaka tog ranga, te kvalitete, tog obrazovanja da bi bilo dovoljno posla, da bi imalo smisla da je zaposlen u svakoj, baš u svakoj školi. No, što je s primjerice spomenutim učeničkim domovima u kojima boravi nekoliko tisuća djece srednjoškolske dobi. Zašto se sustav zapravo opire da u takvim ustanovama osigura stručnu pomoć djece ja to ne razumijem. Broj uputnica za pregled kod dječjeg psihijatra porastao nam je za 300%. Na pregled se čeka i po nekoliko mjeseci. Alarmantan je i podatak da je, dakle svaki deseti učenik prvog razreda srednje škole izjavio da si je pomislio nauditi. O tome trebamo razmišljati kad završimo ovu raspravu što mi kao društvo možemo učiniti. Zahvaljujem. **Radin, Furio kratka pauza. Traže nam radi streaminga. 16,30. Hvala.